(PS SDS): Ja, dve zadevi. Prva je ta 17. člen, ki je del poglavja o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in katerega naslov je Nedotakljivost človekovega življenja. Torej gre za človekovo pravico in tako kot sem povedal, zaradi te določbe o nedotakljivosti človekovega življenja je v trenutni kazenski zakonodaji pomoč pri samomoru inkriminira kot kaznivo dejanje.

glede te vaše navedbe, da, očitek, da ljudje niso sposobni odločati o treh ali štirih vprašanjih naenkrat, ki ga mi izvajamo, da s tem zaničujemo ljudi. Jaz nisem tega govoril, jaz nisem tega govoril. Jaz sem vam pa prebral mnenje vaše Vlade, ki govori ne o tem, da ljudje niso sposobni, ampak da prinaša odločanje o treh vprašanjih, po mnenju vaše vlade, Tereza Novak, ne, po mojem mnenju. Spet me niste poslušali, spet boste isto ponavljala, po mnenju vaše vlade. Vaša vlada meni, da ni mogoče hkratno odločanje o treh vprašanjih, o treh vprašanjih, ne pa Zvone Černač pa Slovenska demokratska stranka. O tem sem govoril.

Nisem se hotel oglašati čisto pri vsakem razpravljavcu, ker potem dejansko ne bi nikamor prišli. Treba je pač povedati ene par zadev. Nekje so citirali, zdaj se ne spomnim več, kateri od opozicijskih razpravljavcev, Igorja Kaučiča, ki je govoril o referendumih. Spet je bilo povedano zelo sukcesivno, S strani opozicije smo slišali, da naj bi v bistvu zelo kritiziral naše referendume, v bistvu je pa on govoril o poplavi referendumov, ki se dogajajo trenutno v Državnem zboru, jaz jih ne bom preštel, ampak delček teh referendumov so tudi ti naši trije referendumi. Takrat ko smo se mi odločili, da bi bilo dobro povprašati ljudi o posameznih vprašanjih, smo dejansko dobili cunami predlogov za referendume s strani opozicije. On je govoril o tem in dejansko, če imamo sto referendumov, potem je pa res problem naše demokracije. In še mogoče par besed o tem, kar je gospod Horvat govoril o lepem življenju. To se popolnoma strinjam z njim, življenje je dejansko lepo, ampak tudi konec življenja je del življenja in zato to ni tabu tema, o kateri ne bi smel, smeli razpravljati in tukaj nikomur ničesar se ne jemlje. Referendumsko vprašanje je koncipirano tako, da se vpraša ljudi, ali so za to, da se gre v eno določeno smer s pripravo zakonodaje, samo to, kakšna bo pa dejanska zakonodaja, se bomo pa tukaj še vsi potem pogovarjali, če bo referendum uspel, in tudi nič narobe ne bo, če referendum ne bo uspel. Kaj to pomeni? Če bo večina glasovala proti. Dobili bomo mnenje našega volilnega telesa, dobili bomo mnenje

tale pro et contra je tako močno začinjen z zaničevanjem, podtikanji, žuganjem s pedagoškim kazalcem, s trdim postavljanjem pik, toliko lucidnih ugotovitev, zakaj vsi ti referendumi ravno na dan volitev, ker, kot smo že slišali, ljudje bodo pa res zmedeni, res, a ne bodo znali obkrožiti ali jih podcenjujemo? Podcenjujemo aktivne državljane? Kakorkoli, prav je, da se sprejme ureditev, s katero se bo vsakomur zagotovilo uteho v zavedanju, da lahko vsak sam odloča o koncu o koncu svojega trpljenja in se tako odloči za smrt v skladu s svojimi osebnimi prepričanji. Ne nazadnje s tem odpravljamo nepoštenosti, ki so posledice trenutne ureditve, po kateri pomoč pri prostovoljnem končanju, je pomoč

vendar je to konec koncev nepomembno, namen legalizacije pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je dati ljudem zavedanje, da živijo v državi, ki jih je ob taki odločitvi podprla in jim omogočala, da svet zapustijo brez pretiranega trpljenja in pod lastnimi pogoji. Zarezali smo v živo tkivo težkih vprašanj, ki v duhu časa zahtevajo družbeno refleksijo, in to že kar nekaj časa. Razprava o evtanaziji je zelo zapletena in se pogosto vrti okrog etičnih, moralnih, pravnih vidikov. Državni zbor Republike Slovenije po veljavni zakonodaji lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so predvsem širšega pomena za državljanke in državljane. Volivke in volivci imajo vso pravico odločati o tako pomembnem družbenem vprašanju, kot je pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, njihova odločitev pa bo vplivala tako na pravice sedanjih kakor tudi bodočih generacij. Pomoč pri prostovoljnem končanju osebno razumem kot humano dejanje, ker omogoča ljudem, da ohranijo dostojanstvo in nadzor nad lastnim življenjem v težkih okoliščinah, ko so posamezniki soočeni z neizogibnim trpljenjem ali neozdravljivo boleznijo. Ljudem omogoča, da se poslovijo na način, ki je zanje najbolj sprejemljiv in dostojanstven. V tej dvorani se soočamo z diametralno nasprotnimi mnenji. Prav je, da svoje povedo državljanke in državljani na posvetovalnem referendumu. Seveda se zavedam, da ko nekatere vsebine spremljamo iz varne razdalje so drugačne, bolj blage nekatere vsebine pa so preprosto premočne, da bi jih utišali, ignorirali ali se, bog ne daj, celo norčevali iz njih. Italijanski filozof, psiholog in antropolog Galimberti pravi, krščanstvo pojmuje preteklost kot greh, sedanjost kot pokoro in prihodnost kot zveličanje. Je pokora tudi to, da ne dovolimo pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, in ne, nismo mazohisti, da bi morali trpeti zaradi hudih, neozdravljivih bolezni. Prav je, da izgrajujemo občutek varnosti tudi na način, ko vemo, da imamo izbiro. Nepravično je, da si nekdo prizadeva za nezmožnost izbire.

Hvala za besedo. Skratka, danes smo večkrat slišali kot, češ, da je vprašanje, ki naj bi bilo na referendumu, nejasno, istočasno vsi tisti, ki so v v tej sapi trdili, kako je vprašanje nejasno, so vehementno razlagali vsebine zakona, ki smo ga nenazadnje obravnavali v tem Državnem zboru. S tem v bistvu so negirali sami sebe, ker očitno jim je jasno, tako kot je seveda tudi nam vprašanje čisto jasno, kot je bilo že povedano, v bistvu sledi zakonu, ki smo ga obravnavali v Državnem zboru, torej gre za vprašanje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki mimogrede ni nič novega v Evropi ali v svetu. Urejeno je v več državah, med njimi Španija, Luksemburg, Nizozemska, Belgija, Portugalska, Portugalska, Kolumbija, Nova Zelandija, številne države ZDA in v Avstraliji. Torej jaz res ne razumem, kaj bi bilo nejasno, ko ima toliko držav to vprašanje praktično že urejeno. In nenazadnje, v Sloveniji govorimo, kar je bilo danes tudi že večkrat povedano, o tej temi že od leta 2018, torej več kot šest let, zato istočasno nekatere trditve mojih predhodnikov da hitimo. ljubi bog, šest let se o tem pogovarjamo in Državni zbor ni še sprejel tega zakona. Zakaj ga nismo sprejeli, je bilo že rečeno, ker gre za pomembno družbeno vprašanje in želimo, da o tem odločijo naše državljanke in državljani. da ne bo nesporazumno torej, o čem govorimo? O tem, da se pacientom, ki doživljajo zanj neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja brez napak in zlorab v postopku, da jim omogočimo dostojanstveno, mirno in nebolečo smrt, ki temelji - pazite - na samostojno na samostojni in dobro informirani odločitvi pacienta. Torej, nikogar se nikamor ne sili, le pravico se da tistim, ki mogoče drugače mislijo, kot denimo Nova Slovenija, da imamo tudi možnost drugačne izbire, s tem, da istočasno tistim, ki drugače mislijo, prav nič ne jemljemo. In kaj je še pomembno? Kdo so ti pacienti, ki jim želimo dati to pravico, da dostojno umrejo? To so tisti, ki doživljajo za njih, torej po njihovih merilih, ne mojih ali ostalih kolegov poslancev, neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja sprejemljiva možnost lajšanja in ki je odraz terminalne bolezni, hude trajne bolezni s stalnimi ali ponavljajočimi se simptomi ali druge okvare zdravja, katere zdravljenje ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja. Torej, to so vse rešitve, ki jih pozna, da ne bom spet naštevala več kot 10, 15 držav, ki že leta to udejanja v praksi in jaz bi rekla, da so to na nek način napredne države, ki želijo prisluhniti in na nek način dajati oporo tudi svojim državljanom. Pomembno je dati zavedanje ljudem, da živijo v državi, ki jih bo pri takih odločitvah, ki so daleč od lahkih odločitev podprla in jim omogočila torej, da zapustijo ta svet brez prehudega pretiranega trpljenja in pod lastnimi pogoji. Spet mi je nenavadno, ko poslušam očitke predvsem od tistih, ki so glasovali za zakon, ki smo ga več kot en mesec nazaj obravnavali, da zdaj mi hitimo z referendumskim vprašanjem. Torej, glasoval si za zakon, to ni bilo prehitro, zdaj, ko pa damo še en mesec možnost ljudem in več, da bo razprava, da jim damo možnost, da bodo oni odločili o tako pomembnem vprašanju in ne mi v njihovem imenu je pa hitenje. Mislim, jaz mislim, da res imamo nekateri ali pa imajo nekateri v tem parlamentu neka čudna merila kadar govorijo o nekih stvareh, so njim v koristi, predvsem pa, kadar je seveda potrebno, napadati Svobodo, koga drugega. tudi vedno večkrat je bilo rečeno, kako se ne vem, koga sili bodisi v evtanazijo bodisi v pomoč pri samo usmrtitvi, absolutno to ne drži. To je praksa tudi v ostalih državah, kjer je to že zgledno urejeno, torej zdravstveno osebje ima pravico ugovora vesti in seveda tisti, ki si tega ne bodo želeli udejanjiti, če bo volja naših državljank in državljanov, da se to uredi bodo lahko to vest uveljavljali. Veliko je bilo tudi očitkov, da kako mi hitimo in zakaj zdaj istočasno z evropskimi volitvami. zato, ker si želimo to čim prej urediti in ne želimo čakati še naslednje leto ali dve, da bi to uredili. In tudi, samo še za konec, ker mi zmanjkuje časa, očitek, da je vprašanje v nasprotju z Ustavo. Danes je bilo že povedano, da ni 24. in 35. člen v navezavi z 51. členom Ustave so jasni in tudi hipotetično, da bi bilo v naslednji fazi ugotovljeno, da je v nasprotju z Ustavo to nima nič veze z referendumskim vprašanjem.

glede tega zadnjega je treba očitno tisočkrat ponoviti za nekatere v Svobodi, da boste razumeli. To je mnenje zadnji odstavek: "Glede na vse navedeno je po mnenju Zakonodajno-pravne službe referendumsko vprašanje," in to je isto, o katerem danes razpravljamo, "v neskladju z 2., 44. in 87. členom Ustave ter prvim odstavkom 184. člena Poslovnika Državnega zbora".

Če bi prejeli v roko knjigo o evtanaziji, ki jo je izdala Zdravniška zbornica Slovenije, kjer pišejo, pacienti, svojci, zdravniki in zdravniške ter druge organizacije o evtanaziji, bi vedeli, o čem govorimo. Prebrala bom, kaj je povedala izredna profesorica doktor Sara Ahlin Doljak, odvetnica in bolnica z multiplo sklerozo: "Na intenzivni negi sem po trahatomiji četrto noč nočni sestri napisala na list papirja: Prosim, pomagajte, da se to trpljenje konča. To ni bil klic ne želje po smrti; želela sem, da mi pomagajo rešiti se bolečin in da po treh neprespanih nočeh končno zaspim. Življenje je potem dobilo novo razsežnost". V tej knjigi so zapisana, bom rekla, pričevanja, pregled, najpogostejša vprašanja. Lahko preberem še enega, Spolzki klanec je naslov: "V Kanadi v letu 2021 že 10 tisoč večinoma evtanazij. V državah, kjer je pomoč pri končanju življenja mogoča, opažajo negativne posledice. Primer Kanade; kanadska vlada je evtanazijo in pomoč pri samomoru legalizirala leta 2016 kot odziv na sodobno, na sodbo kanadskega vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da je prepoved pomoči pri samomoru v nasprotju s kanadsko listino o pravicah in svoboščinah". Nekaj podobnega se pri nas dogaja danes. "Že v prvem letu se je za to možnost odločilo več kot tisoč ljudi, leta 2021, to je zadnje dostopno poročilo, je bilo primerov živeti več kot 10 tisoč - največ od vseh držav z uzakonjeno pomočjo pri končanju življenja. Zelo hitro po sprejetju zakona smo začeli polzeti po spolzki strmini, je v pogovoru za N1 opozoril profesor iz Vancouvra doktor Timothy Stenton. Pogoj za upravičenost do evtanazije v Kanadi je, da bolnik trpi zaradi slabega in nepopravljivega zdravstvenega stanja. Eno od čudnih kanadskih določil je, da pod to definicijo spada tudi invalidnost, je opozoril doktor Stenton Dodaja: Če imate torej recimo cerebralno paralizo pa sicer niste posebno bolni, lahko zaprosite za pomoč pri končanju življenja". Če greste še naprej po tej knjigici, katera mislim, da bi morala res priti na vsa gospodinjstva, je seveda med najpogostejšimi vprašanji: je hudo trpljenje posledica bolečin? Kaj odgovarjajo? Predlog, predlog zakona trpljenje, ki je pogoj za vložitev vloge, definira kot za pacienta neznosno trpljenje. V to po predlogu zakona sodi vsakršno neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja in ne samo bolečin, Torej neznosno trpljenje, ni nujno povezano s hudimi ali neznosnimi bolečinami ali pa je povezano s takšnimi bolečinami pa ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja. Je izčrpanje možnosti zdravljenja pogoj za evtanazijo? Ne, pravijo. Po osnutku zakona izčrpanje možnosti zdravljenja ni pogoj za evtanazijo in pacient lahko evtanazijo zahteva kot prvo in edino možnost za končanje

Vse lepo in prav, ampak zdravniki opozarjajo, da te pravice ne bodo izvajali. Osebno stališče zdravnikov, raje vrnem licenco, kot da izpolnjujem ukaze ljudi, ki leta niso prijeli bolnika za roko. Kot zdravnik sem zavezan kodeksu zdravniške etike in noben zakon ni pred kodeksom. Imamo primere iz zgodovine, kjer so diktatorji sprejemali zakone in ukazovali zdravnikom, da počnejo stvari, zaradi katerih nas je lahko sram. Evtanazija je v nasprotju s kodeksom, ki ga ne bom kršil. V Sloveniji paliativna medicina ni urejena tako, kot bi morala biti. Pogovarjal sem se z ljudmi iz Hospica, prav tako tudi z našimi iz paliativne medicine. Paliativna medicina ni urejena in njihovo mnenje je: dokler tega ne uredimo, ni debate o evtanaziji. Prav tako trenutno 130000 ljudi v Sloveniji nima družinskega zdravnika. Zdaj bomo pa ponujali evtanazijo, zdaj bom nesramen, dame, ki to ponujajo, zelo hitro pridejo do zdravnika. Kaj pa ljudje izven Ljubljane, ki nimajo zdravnika, ki ne morejo priti do oskrbe, čeprav vse življenje plačujejo zavarovanje. Ali kdo pomisli nanje? Zdaj bomo pa ponujali evtanazijo. V Sloveniji ni prostora za debato o evtanaziji, ker imamo še toliko stvari neurejenih, začenši s paliativno oskrbo. Ljudi ni strah smrti, strah jih je umiranja, strah jih je, da bodo ostali sami, da ne bo nihče skrbel zanje. To je področje, na katerem moramo delati in tukaj ponuditi rešitve svojcem in bolnikom, ne samo bolnikom. Ponujati evtanazijo ljudem, ki vedo, da umirajo, ni govora. Doktor Erik Brecelj, doktor medicine, kirurg Onkološki inštitut. Zelo spoštovan predsednik Strokovnega sveta za zdravstvo zdajšnje vlade. To je zapisal. To, nad temi njegovimi izjavami bi se bilo treba zamisliti, te njegove izjave bi bilo potrebno upoštevati, spoštovati. Lahko bi še druge naštevala, veliko jih je, veliko jih je. In jaz res upam, da bodo zdravniki oziroma da bodo ljudje dobili njihova mnenja in to knjižico vsako gospodinjstvo. Verjamem, imate moč, izglasujete praktično kar želite, ker vas je veliko, kar želite. Ampak, še enkrat, kolega Jožef Horvat je rekel, da ljudje ne vejo, pa pravite vejo, vejo in ne vedo o čem bodo odločali, ampak jaz se bojim, da tudi vi ne veste kdo bo to izvajal. Mi nekaj uzakonimo brez da bi vedeli kdo bo to zadevo izvajal v Sloveniji. Ali bomo to uzakonili, potem pa bomo ljudem dali možnost, da to opravijo v tujini, tako kot imamo uzakonjeno pravico do zdravljenja, pa morajo otroci na operacijo srca v tujino, ker ne znamo tega zagotoviti doma. kaj bo iz tega sledilo, kakšno pravico bodo dobili? Ljudje ne vedo, kakšno pravico bodo dobili. Niti ne bodo dobili pravice do lajšanja bolečin, do paliative, to kar ves čas govorim in v Novi Sloveniji ponavljamo, da moramo imeti referendum, da imamo pravico do olajšanja trpljenja, ki mora prevladati nad njegovim uničenjem, smrtjo. O tem bi morali govoriti. Kdaj bomo vendarle zagotovili dovoljšne število Hospicev po Sloveniji? Kdaj?

edini hospic v hiši, ki deluje v Sloveniji in ima, mislim da 14 postelj, kjer ljudje delajo prostovoljno, kjer pomagajo. Nikjer nimamo pravice, da bi imeli možnost brez trpljenja, s paliativno oskrbo, tako kot sem že povedala, za aktivno paliativno oskrbo tako kot jo je imela moja prijateljica, ker je imela srečo, da je bila do konca, do zadnje minute pri zavesti in je želela biti brez bolečin pri zavesti. Sodobna znanost in sodobna medicina to zmore, samo vprašanje je res, tako kot je bilo zapisano v tistem predlogu zakona, ki smo ga že obravnavali v tem Državnem zboru, od srebrne niti, kaj je cenejše. Tam je bilo navedeno, koliko stane oskrbovalni dan, pa koliko stane evtanazija. Sramota, da se to zapiše v zakon, da je človeško življenje ocenjeno v evrih. Še enkrat bom prebrala, ker imam tudi ta čas, kako gre za evtanazijo oziroma pomoč pri samomoru, kako dejansko izgleda. Gre za uporabo treh učinkovin, prva te paralizira, druga te spravi v komo, tretja pa ustavi delovanje pljuč. Najprej te paralizirajo, ker gre za zelo redko snov za telo. Na Nizozemskem so sprva uporabljali celo nekoliko drugačno kombinacijo učinkovin, ki so veliko ljudi spravile v hude tonične krče, ker je bil to negativen stranski učinek, nihče ne mara gledati svoje mame, kako jo tresejo krči med umiranjem, zagotovo, da ne, za to zdaj najprej uporabijo zdravilo, ki paralizira, da prepreči vidne krče, da se ljudje ne tresejo. Z drugo učinkovino padeš nato v komo, da je vse skupaj videti mirno, nato pa tretja učinkovina ustavi delovanje pljuč, kar pomeni, da te zalije tekočina. Ko tekočina zalije pljuča, človek običajno umre v roku nekaj minut, običajno pet ali šest, včasih več. In ja, dejansko umreš zaradi utopitve. Samomor z utopitvijo predstavljajo kot mirno in dostojno smrt. Dejansko najprej človeka paraliziraš, nato ga spraviš v komo, kar za zunanjega opazovalca daje vtis mirnosti, kar pa še zdaleč ne pomeni, da je dejansko tako. In kar je najbolj pomembno, in zakaj so se zdravniki združili, to delo naložimo zdravnikom, ki tako dejansko postanejo rabli in to je žalostno, da se ne znamo pogovoriti in doseči konsenza tudi, ker če sprejemamo neke odločitve, je potrebno vedeti, kako bodo te odločitve vplivale tako na zdravnike, na zdravstveno osebje, kot tudi nenazadnje na ljudi, na družbo. In mi danes ali pa jaz tega odgovora nisem slišala, imam pred sabo samo publikacijo oziroma zbornik Zdravniške zbornice Slovenije iz septembra 2023, kjer so se zdravniki odzvali na morebitno uzakonitev evtanazije v Sloveniji, vsi postavljajo pod vprašaj, kdo bo to delal. Zakaj? Verjetno zato, ker je to mogoče za njih moralno etično sporno, je to vprašanje, ki jih pušča bom rekla, v nasprotju s kodeksom, za katerega so se izobraževali, ampak

Po podatkih, ki smo jih prejemali, je bilo tako, da niti ne vemo, kaj pomeni, kako bi se te vloge reševale, zato ker v zakonu, ki smo ga imeli, teh postopkov ni bilo dorečenih, ampak kakor smo, kolikor smo lahko prebrali, tudi tukaj, je možnost dostopa do tega kanadskega primera ali pa do njihove publikacije, kajne, zaprosijo za evtanazijo in potem v roku 30 do 60 dni odločajo o evtanaziji. Se pravi, niti ne vemo, ali bo nekdo, ki bo v hudih mukah, dobil evtanazijo takoj, ali bo mogel 30 dni čakati. Skratka zato govorimo, da razpis referenduma oziroma odlok o referendumu za 9. junij je preblizu, zato ker bo treba odgovoriti na vsa ta vprašanja, na vse te dileme, ki so in ne vem, če lahko v sklopu evropskih volitev odgovarjamo tudi na te teme dovolj strokovno, dovolj strokovno. Nič o zdravnikih brez zdravnikov, lahko tudi to rečem. Nič jim ne moremo nalagati, tudi če je oblast sladka in ima to moč, da jim to delegira. Ne vem, če je to pravi korak. Ne vem, zakaj ta moč, koalicijska moč ali pa moč svobode ne razreši dostopa do zdravstvenih storitev, da teh 130 tisoč ljudi ne bi čakalo. To so vprašanja, ki so danes aktualna. Bilo je rečeno, da so ljudje seznanjeni iz časopisov. Lahko rečem, da vi niste seznanjeni s stališčem stališčem pacientov, svojcev, zdravnikov in zdravniške ter drugih organizacij o evtanaziji, ker drugače ne bi govorili in primerjali seznanitev preko medijev in pa seznanitev preko stroke. to je dovoljšnji razlog, da se take stvari zagotovo ne izvedejo 9. junija ampak kvečjemu 24. novembra, v sklopu referenduma o Jedrski elektrarni Krško. / znak za konec razprave/ da dobijo zvezek, da dobijo to brošuro, da se seznanijo s stališči zdravnikov in na podlagi tega seveda se odločijo, kako bodo glasovali,

pa sem si potem premislil. V bistvu smo se vrnili zdaj v čas čitalnic, v 19. stoletje, kjer je vsak prejel eno knjigo, ki si jo je vzel iz police, jo prebral in potem vrnil. Če tista knjiga ni razmišljala v isto smer, kakor si je zamislil ta čitalec, potem jo je vrnil nazaj, je vzel drugo, dokler ni prišel do pač neke zbirke tistih zadev, ki so vzete iz konteksta in lahko enostransko celo zadevo predstavljamo. Mi na tej strani, kot ste videli, nismo šli nazaj v 19. stoletje, nismo šli v čas čitalnic, ampak smo probali argumente najti v današnjem modernem času. Če bi samo vzeli par primerov, vi ste jih našteli tudi nekaj, se spomnimo profesorja Janka Pleterskega, se spomnimo Alenke Čurin Janžekovič, mislim, da jim je, upam, da jim je dobra zemljica, ki sta začela in problematizirala to zadevo, da pri nas ni urejena. Gospa Alenka je čakala, da bi se zadeva uredila pri nas in da bi lahko pač v miru končala življenje, pa se ni izšlo in je mogla iti v Švico. Kaj tukaj pravzaprav o čem govorimo? Ne govorimo o nobeni, nobenem

ljudem možnost izbire: ali se odločijo za določeno smer, ki bi jo potem kasneje tudi z vašim sodelovanjem prestavili na zakonito raven, samo to je to. In tudi sama pravica odločitve je za tiste ljudi, ki dejansko neznosno trpijo, ki jim je dejansko medicina ne pomaga več, tako je v teh dveh primerih kot sem jaz povedal, ki jim dejansko nobena paliativa ne pomaga več, da se jim nič ne vzame, ampak da se jim da možnost izbire, da lahko izbirajo dostojen konec življenja v krogu svojih najbližjih in da jim ni treba v Švico, tudi če imajo sredstva za to.

se obračajo na nas in nam govorijo, da podcenjujemo volivce in tako naprej, da jih zaničujemo, celo je nekdo rekel. glejte, ne gre za nobeno zaničevanje, za nobeno podcenjevanje, ampak tema, vsaj ta, o kateri zdaj govorimo, evtanazija, pa mislim, da tudi konoplja, pa še kakšna druga, zahtevajo precej precej več časa, da se ljudje dejansko seznanijo s stvarmi. Jaz sem na začetku v mojem stališču povedala, da je izostala razprava ali pa torej, razprava na vseh pomembnih segmentih, od se pravi, zdravstvenega osebja, pravnikov, kolegica je rekla, filozofov, sociologov, psihiatrov, terapevtov in tako naprej. Vsega tega nismo imeli in nismo odprli vseh dilem, ki jih neka taka ureditev prinaša. Nismo se seznanili z izkušnjami držav, kjer te stvari že potekajo na tak način oziroma so tako uveljavljene, ne ukvarjamo se ali pa nismo se ukvarjali s posledicami evtanazije, ki je uvedena v mnogih državah in o tem mi govorimo. Ne gre samo za razumeti vprašanje, vprašanje je enostavno in ga razumeš, gre pa za vsebino, seznaniti se z vsem, slišati pomisleke zdravnikov, psihologov, psihiatrov, slišati argumente za in proti, gre za tako resno tematiko, da ne moreš to zdaj stlačiti v en mesec. Zraven bodo še prvomajski prazniki potem ne in bomo v bistvu v 30-ih dneh še manj časa. Računamo, da bo do vseh ljudi prišle vse te relevantne informacije, da se bodo lahko odločali o tem. In prej je bila narejena neka primerjava, glejte, precej bolj enostavno vprašanje je, ali imamo dovolj 16 ministrstev ali jih rabimo 19. Tam ne rabiš take poglobljene razprave za tole, za vprašanje evtanazije jih pa rabiš. In rečeno je bilo, ljudje morajo razumeti o čem bodo odločali. Ja, zato pa morajo imeti tudi vse informacije. Veste, mi lahko ljudem damo toliko informacij in od njih zahtevamo, da se odločimo, toliko informacij od toliko, ki bi jih morali imeti, da bi se lahko relevantno odločili. In seveda, ob vseh, bom rekla, ob naši medijski sceni, ko vemo, kako in kdo obvladuje večino medijev, je res jasno, kaj in na kakšen način se bo ta kampanja dogajala in ljudje ne bodo, mislim, nemogoče je, da bi v 30-ih dneh lahko pridobili vse te informacije, ki jih za, bom rekla, relevantno odločanje o tako pomembnem vprašanju potrebujejo, ne bodo mogli dobiti. In o tem govorimo, ne da jih podcenjujemo in ne da rečemo, da so ljudje neumni in niso sposobni odločati o treh stvareh. Problem je, da za tako vsebino in za tako tematiko vsak rabi precej več časa. Mi itak nasprotujemo referendumu, sploh če pa že, pa dajmo ljudem čas, da se o stvareh, s stvarmi seznanijo, da vsi tisti, ki v tej državi mislijo, da je taka ureditev slaba, lahko to povejo.

Vsebina, mislim, to so tako pomembna vprašanja, da najbrž tudi pol leta razprave ne bi bilo dovolj. O takih stvareh so se v mnogih državah mnogo let pogovarjali. Mi tukaj vemo, da se pač nekaterim mudi zaradi, tako kot je bilo že povedano, ne samo z naše strani, tudi od vaše bivše kolegice, da se pač ljudi zmotivira, da bodo prišli in da bo udeležba večja in vaša prioriteta je višja udeležba na evropskih volitvah, ker je običajno zelo nizka. Jaz mislim, da če bi resno hoteli pridobiti mnenje ljudi v tej državi bi si morali vsi prizadevati za to, da dejansko pridejo na mizo vsi argumenti, da se soočajo argumenti za in proti zakaj odpre vse dileme, ki jih ena taka odločitev prinaša. Jaz imam občutek, da se ne zavedate kako usodne so take odločitve. Vsi skupaj bi se morali zavedati, da so to res usodne odločitve in si vzeti mogoče čas, pa pogledati, kaj se drugje dogaja, pa ne delamo tega, ampak to bi bilo fer in pošteno. Preden ti ljudem rečeš, odločite se za nekaj, moraš dati vse informacije ali pa čim več informacij, vseh najbrž nikoli ni možno dati. Tako da še enkrat, mi nasprotujemo referendumu, absolutno, da je to čez dober mesec. Dajmo pustiti čas, da se ljudje lahko resno seznanijo z vsebino, o kateri bodo potem odločali. SUKIČ: Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predlagatelj. Tako, da besedo ima magister Dean Premik,

nismo prišli do, na parih točkah niti slučajno blizu. Mi smo govorili izključno o možnosti izbire. Možnosti tistih, ki so na koncu svojega življenja, tistih, ki jim nobena paliativa niti medicina več ne more pomagati, da se lahko odločijo, da lahko izberejo dostojanstvo, da lahko obdržijo nadzor nad svojim telesom in da mirno gredo na drugi svet v krogu svoje družine. To je pravica izbire. Ničesar se ne jemlje, daje se pravico izbire in žal je ena stran trdno, torej govorimo o opoziciji trdno vkopala v svoje rove, da tem ljudem te pravice do izbire ne pusti. Imamo dobre rešitve, ne samo tiste negativne efekte, ki smo jih slišali iz drugih držav, kjer je ta tematika že nekaj časa urejena. Govorimo o posvetovalnem referendumu, ne govorimo o zakonu, kjer že predpisujemo določene zadeve, o tem se bomo potem še lahko skupaj pogovarjali in najti pač adekvatno rešitev. Upam, da bo ta odlok sprejet in potem tudi upam na veliko udeležbo na volišču, kjer bodo ljudje pač izrazili svojo voljo, takšno ali drugačno. Hvala. PODPREDSEDNICA Zaključujem splošno razpravo in prehajamo na razpravo o razdelku in vloženih amandmajih. V razpravo dajem četrti razdelek ter amandma Poslanske skupine SD

Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavnici predlagatelja, predsednici odbora magistrici Tamari Kozlovič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, poslanke, poslanci! V skladu s prvim odstavkom 108. člena Poslovnika Državnega zbora Državni zbor razpisuje referendum z odlokom. Slednjega lahko, če z Ustavo, z zakonom ali s poslovnikom ni določeno drugače, predlaga vsak poslanec, matično delovno telo ali vlada. Predlog odloka vsebuje naslov, besedilo akta, obrazložitev in navedbo kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu Državnega zbora. Državni zbor je na 67. izredni seji dne 17. aprila 2024 sprejel sklep, da se razpiše posvetovalni referendum. Na podlagi sprejete odločitve je Odbor za zdravstvo na 35. nujni seji 19. aprila 2024 kot matično delovno telo pripravil Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. V prvem razdelku predloga odloka je določena vrsta referenduma, ki se razpisuje, in sicer gre za posvetovalni referendum, ter območje, ki je v tem primeru določeno celotno območje države. V drugem razdelku predloga odloka določa besedilo vprašanj, o katerih se odloča na referendumu na referendumskem območju; v tem primeru gre za dve vprašanji, ki se nanašata na morebitni sprejem zakona, ki bi urejal gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene ter gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo. Če sem še bolj konkretna se obe vprašanji glasita tako: Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene? Ter drugo vprašanje: ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo? O vsakem od navedenih vprašanj se glasuje ločeno, in sicer tako, da se pri vsakem vprašanju glasuje tako, da se na glasovnici obkroži "za" ali besedo "proti". Tretji in četrti razdelek odloka določata za dan razpis referenduma v ponedeljek, 6. maj 2024, za dan glasovanja pa nedeljo, 9. junij 2024. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja bo tako preteklo 34 dni, glasovanje bo izvedeno na 35. dan. Peti razdelek odloka določa končno določbo, in sicer da odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o razpisu referenduma mora biti v skladu z drugim odstavkom 30. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Hvala.

Danes odločamo o odloku o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in posredovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Z odlokom se odločata referendumski vprašanji, ki se glasita, ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene in ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno 86. TRAK: v Levici računamo na široko podporo volivk in volivcev k obema predlogoma. Zlasti pa je pomembna podpora drugemu vprašanju, kjer se odločamo o tem, ali bomo legalizirali gojenje in uporabo konoplje za omejeno osebno rabo, da se razume, konoplja je droga, tako kot marsikatera druga droga, na primer alkohol, kofein, tobak in tako naprej in tako kot pri ostalih drogah, tudi pri rabi konoplje lahko pride do nezaželenih učinkov, tega se seveda vsi zavedamo, ampak ne glede na to, po našem mnenju, škodljivi, nezaželeni učinki rabe konoplje niso nič hujši v več pogledih so še bistveno manj škodljivi kot pri rabi ostalih legalnih drog, kot sta alkohol in tobak. Problem, ki ga imamo pri nas, je, da se legalnost in nelegalnost drog ne določa glede na dejansko škodljivost teh drog za posameznika in družbo, ampak se določa glede na tradicionalno kulturno sprejemljivost teh drog. Resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2023 do 2030 pravi, da je alkohol najpogostejša droga v našem kulturnem okolju. Poraba alkohola pri nas je med najvišjimi v Evropi in dosega okoli 11 litrov čistega alkohola na prebivalca starejšega od 15 let. Alkohol v svetu je šesti najpomembnejši vzrok za prezgodnjo umrljivost in obolevnost, v Evropi je tretji, med mladimi pa prvi vzrok umrljivosti. Pitje alkohola je eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni, poškodbe in nasilja ter peti najpomembnejši dejavnik tveganja za izgubljena leta zdravega življenja zaradi slabega zdravja, invalidnosti ali prezgodnjih smrti. vendar je alkohol popolnoma legalen in tudi po izkušnjah iz zgodovine je jasno, da prepoved alkohola ni rešitev za probleme, ki jih pitje povzroča. Zakaj potem prepovedujemo druge droge kot je recimo konoplja, ki ima bistveno manj škodljivih učinkov in je bistveno manj nevarna od alkohola. Zatečeno stanje, torej legalnost in dostopnost trdnih drog, kot je alkohol in prepoved ter demonizacija konoplje, je v veliki meri posledica moči lobijev alkoholnih pijač, ki želijo braniti status svojega družbeno sprejemljivega narkotika kot edinega na trgu, je posledica represivnih organov zahodnih držav, ki so po besedah ameriških politikov samih vojno proti drogam začele z namenom iskanja razlogov za aretacijo progresivnih in protizahodnih političnih aktivistov, ki so droge pogosto uporabljali, konec koncev pa je v glavnem posledica tega, da se o legalnosti ali ilegalnosti drog ne odloča na podlagi dejstev o njihovem vplivu na javno zdravje, ampak v najboljšem primeru stihijsko, v najslabšem pa s ciljem čim večje represije. Za legalizacijo konoplje obstajajo seveda tudi številni pozitivni argumenti, ne le primerjava z obstoječimi, družbeno bolj škodljivimi legalnimi drogami. Študij, ki dokazujejo blagodejne učinke konoplje od protibolečinskih, pomirjevalnih do določene stopnje učinkovitosti pri zdravljenju nekaterih vrst raka, je vsako leto več. K zapoznelemu odkrivanju teh učinkov je brez dvoma prispevalo zatečeno stanje prohibicije. V Levici se zavzemamo za legalizacijo konoplje znotraj zakonskega okvira, s katerim bi bila dovoljena prodaja in nakup konoplje osebam starejšim od 18 let v omejenih količinah, prepovedano vsakršno oglaševanje uporabe konoplje z vsebnostjo THC, tudi na način, da se onemogoči izigravanje, kot smo mu priča pri oglaševanju brezalkoholnega piva recimo, predpisana enotna embalaža za konopljo na embalaži je obvezna navedba vsebnosti THC in po možnosti tudi CBD in drugih snovi v konoplji, prodaja konoplje podvržena trošarini glede na vsebnost THC, pri pridelavi upoštevana stroga pravila pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev in omogočeno gojenje konoplje v omejenih količinah za lastno uporabo. To so predpostavke, pod katerimi bi bila osebna uporaba konoplje izenačena s primerljivimi psihoaktivnimi snovmi, ki so v Sloveniji že legalne. To je okvir za varno uporabo, za destigmatizacijo uporabnikov za razbremenitev policije, tožilstva in sodišč, za to, da se iz rok kriminalnih združb iztrga monopol nad prodajo konoplje, zato da se omogoči dostop do konoplje na reguliranem trgu ali preko samooskrbe in zato, da se iz naslova prodaje preko davščin omogoči tudi dodatne prilive v javno blagajno. V Levici želimo, da bi volivke in volivci na referendumu podprli legalizacijo konoplje v čim večjem številu. Volivke in volivci bodo na tem referendumu namreč imeli ogromno odgovornost. Neuspeh bi lahko pomenil, da se prej omenjeno zatečeno stanje podaljša še za deset dodatnih let. Dovolj je tega, da morajo uporabniki konoplje kupovati konopljo dvomljive kvalitete od kriminalcev na črnem trgu ali tvegati dolge sodne procese in zaporne kazni, če se hočejo izogniti kriminalcem in si majhno količino pridelati sami na vrtu? Uporabnik, da, uporabniki konoplje, še posebej tisti, ki z njo eksperimentirajo, prvič, nimajo na voljo kvalitetne pri nas pridelane konoplje, ampak so pogosto žrtve preprodajalcev, ki jim podtikajo industrijsko konopljo močno špricamo sintetičnim THC. Dovolj je prohibicije in stigmatizacije uporabnikov konoplje. Čas je, da travo tudi legaliziramo. Zato bomo odlok v Poslanski skupini podprli. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Sara Žibrat. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani! S posvetovalnim referendumom o konoplji v Svobodi želimo, da državljanke in državljani povedo dvoje, prvič, ali naj v Sloveniji zakonsko uredimo gojenje konoplje v medicinske namene, ter drugič, ali naj dovolimo pridelavo in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo, s čimer bo uživanje konoplje preverjanje kakovosti postalo bistveno bolj predvidljivo in varno, nadzor pa bo zmanjšal splošno rabo drog v družbi. Predlagatelji razpisa referenduma podpiramo legalizacijo gojenja konoplje za medicinsko rabo, saj želimo izboljšati dostopnost slovenskih bolnikov do konoplje, pospešiti raziskovanje tveganj in učinkov konoplje, spodbuditi strokovna izobraževanja ter opolnomočiti zdravstveno stroko za varno predpisovanje kanabinoidov. Čeprav je uporaba konoplje v medicini pri nas že dovoljena od leta 2017 ostaja zakonsko neurejeno področje pridelave in predelave konoplje na ozemlju Republike Slovenije. Trenutno ekstrakte konoplje uvažamo iz tujine, naravne rastline pa zdravniki zaradi oteženega dostopa praktično ne predpisujejo. Prvi del referendumskega vprašanja se nam zdi pomemben predvsem z vidika razbijanja stigme, ki je še vedno prisotna med bolniki in zdravniki. Menimo, da je čas, da volivci stroki preko referenduma anonimno sporočijo, da si želijo boljšega dostopa do medicinske konoplje, pa tudi večje informiranosti o svojih možnostih in pravicah. celostnega, celostne ureditve tega področja žal še vedno ovira zdravnike pri predpisovanju kanabinoidov, bolnike pa pri odprti komunikaciji z zdravniki. Čeprav večina anketiranih zdravnikov v Sloveniji podpira uporabo konoplje za zdravljenje, jih kar 95 odstotkov ocenjuje, da imajo premalo znanja s tega področja. Posledično je dostop bolnikov do konoplje neenak med regijami, smernice za uporabo konoplje so pri nas na voljo le za področje paliativne oskrbe onkoloških bolnikov, na drugi strani pa je delež konoplje, ki se uporablja v paliativi zanemarljiv! Večina, in sicer kar 90 odstotkov uvoženih učinkovin se namreč uporablja le za zdravljenje otroške epilepsije. Bolniki se tako obračajo na črni trg za konopljo nepreverjene kakovosti in moči, kar je lahko dejansko nevarno za njihovo zdravje. Gojenje konoplje v Republiki Sloveniji bi odpravilo tudi zagate v primeru prekinjenih dobavnih verig, slovenskemu kmetijstvu, gospodarstvu in farmaciji pa odprlo dodatne priložnosti za razvoj delovnih mest z dodano vrednostjo in ustvarjanje dobička z izvozom. Vprašanje glede gojenja medicinske konoplje pa je pomembno tudi z vidika dejstva, da je ureditev pridelave medicinske konoplje v številnih državah, kot so recimo ZDA, Kanada, Nizozemska in Nemčija, odprla vrata za naslednji korak, in sicer za legalizacijo omejene osebne rabe konoplje. Vedno več razvitih držav v Evropi in po svetu postopno dekriminalizira in dopušča splošno uporabo konoplje. Nazadnje je to storila Nemčija, po kateri se tako radi zgledujemo. prepovedi in kaznovanja ne deluje in ne zmanjšuje porabe konoplje na črnem trgu, ki predstavlja kar 90 odstotkov skupne prodaje konoplje. Prepoved povzroča le družbeno stigmo in obremenjuje državni proračun, policijo ter pravosodje. Restriktivnim državam pa prepovedi onemogočajo, da bi davke od legalne prodaje preusmerile v družbeno koristne projekte. Če menimo, da tisto, česar ne vidimo, ne obstaja, živimo v veliki zmoti. Ankete kažejo, da skoraj polovica slovenskih mladoletnikov meni, da lahko konopljo pridobijo brez večjih težav. Podatki nadalje kažejo, da ima lahko legalizacija konoplje pozitivne učinke. V državah, ki 88. TRAK: (SC) – 17.05 (nadaljevanje) dopuščajo omejeno rabo konoplje, se je število smrti, zaradi prevelikega odmerka opiatov zmanjšalo kar za četrtino, uporaba konoplje pa med prebivalci ni narasla, ravno nasprotno, legalizacija je izboljšala nadzor držav nad celotno verigo, od pridelave do prodaje konoplje. V Poslanski skupini Svoboda smo za svobodo izbire vsakega posameznika. Zagovarjamo postopno in nadzorovano legalizacijo konoplje po zgledu drugih razvitih držav. Kot začetni korak podpiramo ureditev gojenja konoplje v medicinske namene, ki bo našim bolnikom omogočila dostop do kakovostnega, naravnega zdravila. Kot naslednji korak pa podpiramo legalizacijo in regulacijo gojenja ter posedovanja konoplje za omejeno, predvsem pa varno osebno rabo. S potrditvijo danes obravnavanega odloka bo Državni zbor razpisal posvetovalni referendum o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo na celotnem območju Republike Slovenije. Poleg dveh referendumskih vprašanj, o katerih se bo glasovalo ločeno, je v odloku tudi navedeno, da se glasovanje na referendumu izvede v nedeljo 9. junija 2024. Strinjamo se, da se referendum o konoplji izvede na isti dan kot volitve v Evropski parlament. Nenazadnje gre za širše družbeno vprašanje, o katerem se že vrsto let razpravlja tako na državni kot tudi na evropski ravni. Obenem pa zahteva tudi širši družbeni konsenz. Referendumske teme so prav tako lahko priložnost za evropske kandidate, da jih vključijo v svoje programe, saj vprašanje ureditve trga s konopljo presega meje ene države in lahko postane politika enotnega evropskega trga. Ne pozabimo, da je volilna udeležba tako na referendumih kot na volitvah v Sloveniji nižja v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. V Poslanski skupini Svoboda si želimo, da se zaradi legitimnosti izidov referendumov volitev udeleži čim več ljudi, zato je združevanje evropskih volitev in referendumov za volivce predvsem časovno smotrno. Poleg tega pa večina anketiranih Slovenk in Slovencev združevanje tudi podpira in v Svobodi bomo voljo ljudstva tudi spoštovali. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica Jelka Godec. Izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni! Nekako takole je šlo pred nekaj dnevi, mesecem. Vidni uradni in neuradni predstavniki Svobode se sestanejo in ugotavljajo, kako bi lahko izboljšali rezultat na prihajajočih evropskih volitvah. Namreč podpora Svobodi strmo pada, podpora vladi strmo pada, rezultat dve leti nazaj je nedosegljiv in se nekako do misli, do mislijo, dajmo zraven en referendum s katerim bomo na volišča pripeljali naše, tiste, ki nas bodo kljub neizpolnjenim obljubam še vedno obkrožili. Dobro, in kakšno temo jim naj damo? In se nekako spomnijo na konopljo. To bi verjetno šlo. Tisti, ki nas spomin ne vara, še vemo kako ste jeseni 2022 zatrjevali, da na isti dan pač ne morejo biti predsedniške volitve in referendumi tudi ne lokalne volitve in referendumi. Državljani so se tako v roku enega meseca trikrat odpravili na volišča. Ni vas motilo, ni vas skrbelo za javne finance, tako je bilo prav, ste zatrjevali. Na 84 straneh koalicijske pogodbe obljubljate ureditev alternativne medicine in implementacijo medicinske rabe konoplje, natančneje sprejeli bomo podzakonske Akte Akte za pridelavo in predelavo ter nadzorovano rabo konoplje v medicinske namene. Za potrebe slovenskega javnega zdravstvenega sistema bo pridelavo organizirala država. Sicer vse do danes še vedno niste odgovorili na vprašanje zakaj sploh potrebujemo posvetovalni referendum, če pa ste v koalicijski pogodbi to jasno zapisali in obljubili. Kaj čakate? Pripravite zakon, sprejmite ga, uredite, kar je še neurejeno, imate še vedno 52 glasov. In potem v Državni zbor vložite predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, na katerem bi državljane vprašali ali so za to, da bi bila v Republiki Sloveniji pridelava, predelava, promet in uporaba konoplje v medicinske namene dovoljena. Zakonodajno-pravna služba vaš predlog preuči, ga skorajda raztrga in zapiše: "Glede na navedeno je po mnenju ZPS predlagano referendumsko vprašanje 89. TRAK: (SB) – 17.10 (Nadaljevanje) nejasno in zavajajoče, saj uporabljeni termini nimajo povsem enoznačnega pomena. Poleg tega referendumsko vprašanje izhaja iz predpostavke, da v veljavnem pravnem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 Očitno se na to spet sestanejo vidni uradniki, uradni in neuradni predstavniki Svobode in ugotavljajo, kaj naj naredijo. Jasno je, da sploh ne vedo, ne veste, kaj na področju medicinske konoplje že velja in je že urejeno in kaj sploh je še potrebno urediti. In na to vsebinsko posežete v naslov predloga in referendumsko vprašanje, iz katerega ste naredili dve novi in sicer predlagate razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelavi konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posredovanju konoplje z omejeno osebno rabo in tako medicinski konoplji dodate še uporabo konoplje v osebne namene. To pa je seveda povsem nekaj drugega, kar bi od vas terjalo umik prvotnega predloga in vložitev novega. In seveda, vendar to pomeni časovni zamik in zamudo vseh rokov, da bi referendum izvedli na isti dan kot evropske volitve. Tega pa si seveda ne morete privoščiti. V duhu izrednih razmer nato izpeljete prvo izredno sejo Državnega zbora, pa drugo nujno sejo Odbora za zdravstvo in še daljše, drugo izredno sejo Državnega zbora. Prav noro je, da na referendum tlačite konopljo, ki je v tem trenutku na seznamu prepovedanih drog. Torej, prepovedano drogo bi želeli legalizirati in dovoliti uporabo v osebne namene, točno to v bistvu počnete. Naj za konec omenim še odziv nevladnih organizacij, ki so se oglasile prejšnji teden, a ste jih, prav neverjetno, glede na to, koliko daste na nevladne organizacije, povsem preslišali. Slovensko združenje za kronično nalezljive bolezni, Društvo za zdravje srca in ožilja, Inštitut Utrip, Preventivna platforma, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ter Inštitut za zdravje in okolje so opozorili, da je predlog za posvetovalni referendum obravnavan brez strokovne javnosti, sprašujejo se, s kakšnim namenom se hiti z razpisom posvetovalnega referenduma o tako pomembni tematiki z velikim vplivom na zdravje prebivalstva. Navedli so celo, da ste umaknili vabilo ministru za zdravje, ki je bilo prvotno vabljen na sejo odbora. Ali to drži? Danes bomo verjetno dobili odgovore. Kajti, na samem odboru je bilo malo drugače. Danes sicer predstavnikov ministrstva ni, zato jih težko vprašamo karkoli. Naj še opozorim sledeče. Opozarjajo tudi, da sta novi referendumski vprašanji še bolj zaskrbljujoči, saj površno naslavljata pomembno javno zdravstveno problematiko, ki bi jo bilo treba nasloviti premišljeno ter v dialog vključiti strokovnjake različnih strok, predvsem s področja zdravstva in preventive. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne podpiramo predloga za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelavi konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posredovanju konoplje za omejeno osebno rabo in bomo seveda glasovali proti. Hvala.

S četrtim nacionalnim programom na področju prepovedanih drog za obdobje med leti 2023 in 2030, ki je bil sprejet junija lani, si je vladna koalicija zadala, da bo uresničevala zapisano vizijo in da se do leta 2050 vzpostavijo in nadgradijo programi za izboljšanje zdravja in socialne blaginje ljudi in s tem na ravni države ustvarijo zdravju naklonjene življenjske razmere ter pogoji za dostojno, vključujoče, mirno in varno življenje vseh prebivalcev Republike Slovenije. Nacionalni program je usmerjen v razvoj in krepitev programov psihosocialne obravnave uporabnikov drog, terapevtskih skupnosti ter programov celovitega okrevanja. Krepijo se tudi dejavnosti države v boju proti organiziranemu kriminalu, preprodaji prepovedanih drog in proti drugim s tem povezanim oblikam kriminala. Danes pa lahko vidimo, da si je vlada v sklopu nacionalnega programa tudi zadala legalizacijo 90. TRAK: (TB) - 17.15 (nadaljevanje) marihuane. Da bo to pilatovsko izpeljala, so se odločili za precedens v obliki dveh ločenih vprašanj na referendumu. Gre za referendumsko vprašanje gojenja in predelovanja konoplje v medicinske namene in o vprašanju gojenja in posedovanja konoplje za omejeno osebno rabo. Še ne dober mesec nazaj smo sprejeli zakon, ki prepoveduje uporabo arom v elektronskih cigaretah, razen arome navadnega tobaka. Vsi smo se strinjali, da je težava, če osnovnošolci redno kadijo vejpe. Podatki celo kažejo, da je ta odstotek najvišji v starostni skupini od 11 do 18 let. Sedaj ta ista koalicija želi legalizirati marihuano, ki dokazno negativno vpliva na razvoj možganov pri mladoletnih uporabnikih. Glede na to, da gre pri vprašanju legalizacija gojenja konoplje v medicinske namene in legalizacija gojenja in posedovanje droge za omejeno osebno rabo, z vprašanji, ki sta tudi izrazito strokovni, je ključno, da se referendumska kampanja ne meša s kampanjo za Evropski parlament. Potrebna je strokovna razprava, da se odgovori na ključna vprašanja v zvezi z javnim zdravjem ter smotrnostjo pridelave precej majhnega obsega medicinske konoplje. Podatki o uporabi konoplje so zgovorni, primerjava med letoma 2012 in 2018 razkrije, da se je delež prebivalcev v starostni skupini od 15 do 64 let, ki so kdaj v življenju uživali konopljo, tako pri moških kot pri ženskah ter v celoti povečal, medtem ko se je v starostni skupini 15 do 34 let povečala uporaba konoplje pri ženskah. Uporaba v različnih podskupinah prebivalstva, kot jo ugotavlja lani sprejeta resolucija, konoplja je zelo razširjena med šolsko populacijo, mladimi, odrasli, v okoljih nočnega življenja. To so uradni podatki. V letu 2020 je konoplja zasedla drugo mesto med najpogostejšim vzroku za zdravljenje uporabnikov v mreži centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Povprečna starost pri prvi uporabi 14,9 let. Povprečna starost ob začetku prvega zdravljenja 24,6 let. V Evropski uniji so novi uporabniki v obravnavi kot glavno problematično prepovedano drogo najpogosteje navedli konopljo, in sicer je bilo takih 45 odstotkov vseh oseb v Evropi, ki so se prvič vključile v zdravljenje. V Sloveniji je bilo takšnih 10,9 odstotkov. Med letoma 2011 in 2020 je bila najpogostejša prepovedana droga, ki so jo odkrili pri odraslih osebah, zastrupljenih s prepovedanimi drogami v UKC Ljubljana, konoplja. Po podatkih iz resolucije Slovenija ostaja samooskrbna država s prepovedano drogo konopljo, predvsem konopljo proizvedeno v posebej prirejenih prostorih. Policija je v letu 2020 odkrila 70 prirejenih prostorov za gojenje konoplje, kar je za osem za osem več kot leto pred tem. V odkritih prirejenih prostorih za gojenje konoplje je bilo zaseženih 5 tisoč 121 rastlin konoplje, skupna zasežena količina pa je bila 23 tisoč 344 rastlin konoplje.

Grozljivi podatki, vi pa z referendumom želite gojenje konoplje legalizirati, ne glede na posledice, ki jih to prinaša za javno zdravje. V Novi Sloveniji smo vložili amandma, da tudi konoplja ni primerna tema, ki bi se razpravljala v kampanji pred evropskimi volitvami, zato predlagamo z amandmajem, da se to zgodi, če še mora se to zgoditi, 24. novembra letos. V Novi Sloveniji bomo glasovali proti. Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolegica magistrica Bojana Muršič. Izvolite. MAG. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlog za izvedbo referenduma o gojenju in rabi tistega, za kar slovenski pravni red nepravilno rabi splošen izraz konoplja, je primarno primer bežanja od odgovornosti. Končati nerazumno prepoved gojenja rastline, iz katere cvetov in smole je mogoče proizvajati zdravila, je naša človeška in moralna dolžnost. Ker že vsaj osem let nedvoumno vemo, da so slovenski predpisi zasnovani na napačnih, izkrivljenih in neobstoječih prevodih mednarodnih konvencij, ki so za Republiko Slovenijo zavezujoče, je to tudi naša pravna dolžnost. In nenazadnje je to, če govorimo o medicinski rabi programska in koalicijska zaveza vseh nas pa tudi vsaj dela opozicije. Glede na to, da je rešitev pripravljena v obliki zakonskega predloga Socialnih demokratov, bi lahko že zaključili pomen, pomemben del teh prizadevanj o katerem govorimo. Kaj stoji temu na poti? Politično gledano je to prepričanje vsakokratne največje vladne stranke, ki jim bo Ministrstvo za zdravje s svojimi strokovnimi službami pomagalo spremeniti napačno zasnovano ureditev, na kateri so že tri desetletja svoje kariere gradili ključni člani teh istih strokovnih služb, ki vsakokratnim vladajočim povedo, da spremembe niso potrebne, vsakokratni predlogi zanje pa so škodljivi, nevarni ali pa celo pod vplivom vsaj kapitala če že ne prepovedanih snovi. Namesto da bi uporabili svoj mandat za zaupanje ljudi za sprejetje zakona, bi se zdaj z vprašanjem vračali k ljudstvu. Socialni demokrati menimo, da bi bilo bolje, če bi najprej izvršili koalicijske zaveze, za katere smo rešitve pripravili že v prejšnjih mandatih; najprej zakonsko uredili pojme, dopustili gojenje v medicinske namene in oddvojili kmetijsko, prehransko, hortikulturno gojenje in rabo konoplje od namišljene proizvodnje prepovedanih drog. V tem primeru bi bilo povsem smiselno predlagati posvetovalni referendum o morebitnem nadaljnjem koraku - zakonitem gojenju in posesti za ne medicinske namene oziroma osebno rabo. Tako, zdaj pa smo soočeni celo z možnostjo, da volivci naredijo korak nazaj z morebit, z morebitno zavrnitvijo prvega predlaganega vprašanja, ki se glasi: ali naj Republika Slovenija dopusti gojenje in posedanje konoplje v medicinske namene? In ja, takšno vprašanje bi postali in poslali signal, da moramo veljavno nehumano ureditev še zaostriti. Ne moremo pa si predstavljati zmede, ki bi nastala, če bi volivci hkrati zavrnili prvo referendumsko vprašanje in potrdili drugo referendumsko vprašanje, ki se pa glasi: ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo? Vse to je le posledica, posledica želje predlagatelja, da se tak referendum izvede hkrati z evropskimi volitvami. Kot smo že opozorili, bi tak referendum v senci evropskih volitev na koncu sam zasenčil evropske volitve; trpela bi tako kakovost predvolilne kot tudi referendumske razprave, kar pa bi volivcem otežilo informirano odločitev v obeh primerih. Temu Socialni demokrati nismo naklonjeni in menimo, da to pomeni nespoštovanje pomena evropskih volitev. Cilj dviga volilne udeležbe ni dovolj plemenit, da bi opravičeval taka sredstva, še zlasti če hitenje še zmanjšuje kakovost postavljenega vprašanja in odpira vrata za bodoče poskuse vplivanja na volilne rezultate. Naj ponovimo: v Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da so tovrstne teme več kot primerne za referendumsko odločanje, vendar je nujno, da najprej izpolnimo svoje zaveze, da vprašanje in razpravo oblikujemo tako, da bo zakonodajalec od volivcev dobil jasen okvir za odločanje ter da datum glasovanja določimo tako, da bo resnično namenjen temu odločanju, ne pa kot spremljevalni program evropskih volitev. Socialni demokrati smo vložili tudi amandma, ki bi prestavil referendumsko odločanje na dan v novembru, skupaj z drugimi posvetovalnimi referendumi. Socialni demokrati v primeru, da bo datum izvedbe določen dan evropskih volitev, se pravi 9. 6., ne bomo podprli odloka o razpisu tega referenduma.

In sicer, prvo je to, da sama izvedba referenduma nikakor ne pomeni legalizacije konoplje ne za osebno rabo, ne za medicinske namene, kar še ni urejeno, verjamem, da poslanske skupine dobro vejo in ni korektno, da se zavaja naše državljanke in državljane. Referendumska vprašanja, v tem primeru dve referendumski vprašanji v bistvu so namenjeni temu, da naše državljanke in državljane vprašamo ali si želijo, da se to zakonsko uredi torej bodisi gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene, kar je prvo referendumsko vprašanje, in ali se dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo, to je drugo vprašanje. Torej naloga državljanov in državljank je, da povedo svoje mnenje in potem bo naša odgovornost poslank in poslancev, ali bomo to odločitev, ki nam bodo, jaz si želim v največjem številu naši državljani povedali, realizirali v obliki zakona in drugih podzakonskih aktov. Druga stvar je, oporekalo se je, zakaj sta dve vprašanji. Jaz bi tukaj povedala naslednje. Dve vprašanji so zato ker je bilo to tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe v njihovem mnenju in citiram: V primeru več vsebin, ki so ločljive, je možno postavitev več ločenih vprašanj na istem posvetovalnem referendumu, in točno to se je naredilo. Tretja stvar, veliko je bilo razprave o samem datumu referenduma, ki ga odlok, ki ga danes obravnavamo predpisuje. Že v prejšnji, pri prejšnji točki je bilo v razpravah veliko povedano, da si predvsem želimo, jaz mislim, da je to skupno vsem poslanskim skupinam v Državnem zboru, da je na vseh referendumih in vseh volitvah čim višja volilna udeležba, in da ko govorimo o posvetovalnih referendumih, da je ta volja naših državljank in državljanov čim bolj jasno izražena. Res imam nekoliko težave, ker ne razumem predvsem en del poslancev, na eni strani se ne strinjajo, da so referendumi istočasno z volitvami, v enem drugem primeru smo videli, da so predlagali referendume istočasno z nekimi drugimi volitvami, ampak saj pravim, očitno ko eni nekdo, ko nekdo eni, konkretno ena stranka to. Predlaga je očitno v redu, zakonito, ustavno legitimno, kar želite, če pa to neka druga poslanska skupina predlaga, pa očitno ni. Rada bi spomnila še se na leto 2008, ko je ta Državni zbor obravnaval en drug posvetovalni referendum, referendum o pokrajinah in tukaj bi izpostavila dve dejstvi okrog tega referenduma, ki ga takrat nobena izmed strank, ki je tudi danes v parlamentu ni oporekala, ne glede postopka ne glede vsebine. Prvi argument je ta, da se je takrat referendumsko vprašanje večkrat spreminjalo v vseh fazah postopka, ne zgolj enkrat kot v primeru odloka, ki ga danes obravnavamo, obravnavamo, torej takrat je bilo očitno to v redu, kadar se je to vprašanje tolikokrat spreminjalo. In druga stvar je, velikokrat je bilo tudi izpostavljeno, da ne vem, da ni dovolj informacij, pa ne 93. TRAK: (SB) – 17.30 Pa glejte, očitno tudi takrat leta 2008 ni bil to problem, ko je bilo referendumsko vprašanje o pokrajinah, spet hinavščina, neka dvojna merila, kolikor je meni znano, še danes praktično ne vemo ne kaj bodo vse konkretne pristojnosti morebitnih pokrajin, ne kako bodo bile financirane, kako se bodo volili organi, ampak očitno kljub temu, da tudi takrat leta 2008 se ni imelo vseh informacij, je bilo vprašanje referendumsko dovolj splošno, dovolj sprejemljivo. Danes pa, ko je po moji oceni v predlogu odloka še bolj jasno definirano in nenazadnje tudi razprava o tej temi poteka že vrsto let. Slišali smo tudi od poslanske skupine SD, da je že v preteklih mandatih več pobud na to temo dala, enako predstavniki Levice, tako da očitno

Hvala lepa. Moram se odzvati, da zavajamo, ko smo seveda rekli, da obe referendumski vprašanji o gojenju in posedovanju konoplje za omenjeno osebno rabo ne pomenijo legalizacije. Ja seveda, kaj pa pomenijo drugega? kaj pa pomenijo drugega? Zdaj je nedovoljeno, tukaj se bomo govorili, mislim, da tri sadike ali kako je že bilo rečeno, je dovoljeno posedovati. Se pravi, če je zdaj nedovoljeno, pa če sem prebrala iz nacionalnega programa na področju prepovedanih drog, koliko je bilo zaseženih rastlin, se pravi, da so bile, do zdaj se jih je zasegalo, zdaj bo to dovoljeno in ne bo več policija te zadeve verjetno preverjala v hišah, ker je bilo 70 prirejenih prostorov za gojenje konoplje. Se pravi, da tega zdaj se ne bo več delalo. In kaj je potem to drugega, kakor legalizacija? in tako kot sem že rekla, imate moč, res lahko sprejmete glih kar vam paše. Ampak kolegica Sara Žibert je v svojem stališču rekla, da ima konoplja pozitivne učinke na zdravljenje, med drugim tudi na nekatere vrste raka. Jaz bi tu rada slišala, da me podučite, na katere vrste raka oziroma se zdravijo s konopljo. Res, jaz sem rakav bolnik, bi rada to vedela, zato ker mene dostikrat ljudje na Onkološkem vprašajo, kaj si mislim, pa da gredo na smolo rečejo. No, se pravi, mi bomo zdaj

legalizirali oziroma, glejte, jaz osebno ne vem zakaj, če to res tako dobro pomaga, sem jezna na zdravnike, na zdravstvo, na ministrstvo, na ZZZS, da že zdaj tega ne da ljudem. Zakaj ne da ljudem že zdaj tega, zakaj niso dajali že zdaj ljudem te možnosti? Ja, premalo, premalo, očitno premalo. Mislim, ne vem, kaj je to smešno, če vi trdite, ampak res. zato je prav, da povedo strokovnjaki, katera rakava obolenja zdravi, če so zadaj študije, če imajo zadaj dokazano, seveda pa pa verjetno konoplja lajša bolečine, ker vemo, da ima to s pomočjo vsebin, ki jih vsebuje, THC, CBD in tako naprej, da ima to možnost že tako, ampak če bi jaz resnično reči tukaj, da je konoplja tako dobra, da da zdravi rakavo obolenje, se mi zdi, da je bilo kar prekorajžna izjava kolegice Žibert. Pa me bo podučila pa mi bo povedala, 94. katere rake pol bomo pa sklicali pododbor za zdravljenje rakavih obolenj pa bomo vprašali zakaj ne zdravijo določenega raka s konopljo, zakaj ga še vedno zdravijo s kemoterapijami. Tako je. Tako je. Jaz edino, kar imam to moč imam to moč, da to skličem. Seveda, na vas je, če boste prišli na ta odbor in da pridemo temu do dna. Seveda je zadeva bila aktualna že, ko smo sprejemali nacionalni program na področju prepovedanih drog, ki ste že tam rekli in naložili ministrstvu, da preuči to možnost, da preuči možnost glede gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo verjetno v enem letu, če je bilo to julija lani sprejeto, kmalu bo tukaj, verjetno niso še nič naredili ali pa bo treba dati eno poslansko vprašanje v prihodnjih dneh, da dobimo ta odgovor kaj so ugotovili. Ampak glejte, vse to bi človek razumel, ampak to, da smo en mesec nazaj sprejeli zakon, ki prepoveduje uporabo arom v elektronskih cigaretah, razen arome, tobaka in da smo se tam pa res vsi strinjali, kako je to grozno, da to osnovnošolci že 11-letniki kadijo v šolah ali pa na WC-jih ali pa pred šolo ali pa doma, karkoli in da je to problem.

mi je pa malo kontradiktorno. Mi na eni strani želimo preprečiti otroke in cilji ste si zadali v nacionalnem programu, da boste zmanjšali kajenje, po drugi strani pa, legalizacija marihuane. Tukaj mi ne gre skupaj, no, a ne, še sploh ne, ker, kar navajajo konoplja je zelo razširjena med šolsko populacijo, mladimi, odraslimi v okoljih nočnega življenja. Mogoče ne boste potrdili, mogoče so ti podatki iz Nacionalnega programa že v enem letu zastarali pa je mogoče že kaj novega in tudi to, da so med leti 2011 in 2020, se pravi v devetih letih, najpogostejša prepovedana droga, ki so jo odkrili pri odraslih osebah zastrupljenih s prepovedanimi drogami v UKC Ljubljana rekli, da je bila to konoplja. Se pravi, pa da vendarle to le ni tako zdravo, kakor vi pravite, da je to pa eno tako splošno zdravilo, ki pomaga za vsako bolezen. Jaz verjamem, da za vsako bolezen rožica raste, ampak ali je ta rožica konoplja ali je ta rožica kakšna druga? Jaz verjamem, da je potrebno tukaj gledati predvsem iz vidika javnega zdravja oziroma pritiska tudi na javno zdravstveno blagajno, tako kot povsod. Včasih gledate, včasih ne. Se mi zdi, da je težava tudi za, potem naprej, za zdravljenje odvisnosti in tako naprej, da smo v tem času tudi lahko pregledate v Nacionalnem programu še premalo naredili in da je najprej je treba pomagati tistim, ki so se že znašli v tem, v tej zagati, v tej težavi. Da je treba krepiti dejavnost države v boju proti preprodaji prepovedanih drog. Šele naslednji korak razumem, da bomo neko uvedli, neko legalizacijo. Konoplje ali pa marihuane. pravite, da bo delalo pozitiven učinek na finančno blagajno. Jaz se bojim, da vidimo samo učinek, ki bo prinašal preko davščin v to blagajno, da pa ne vidimo mogoče učinka, ki ga bo jemal iz zdravstvene blagajne. Tako da, res zadeve v življenju so prepletene. Nobena stvar ni tako enoznačna, ampak nenazadnje pa mislim, da je potrebno pogledati kaj je prav in da imamo, lahko rečem, da zaupam Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki zagotovo je tukaj že na samem sprejemanju Nacionalnega programa povsem jasen, kar se tiče

mi danes ničesar ne legaliziramo, mi danes sprejemamo oziroma obravnavamo odlok o posvetovalnem referendumu, s katerim se želi vprašati naše državljanke in državljane, ali si želijo, da se v prihodnje določene uporabe konoplje legalizirajo. To je prva stvar. Druga stvar. Jaz bi prosila, da se razpravljavci tudi nekako odločijo, ker v eni sapi trdijo nekateri, da je uporaba konoplje v medicinske namene že danes možna, kar drži, pa se jaz sprašujem, torej, ker se je to sprejelo, kaj so takrat ljudje to na pamet sprejemali, sprejemali, če istočasno pravijo, da to ne pomaga v medicinskih namenih? Tako, da to je tako malo shizofreno delovanje. Zdaj, dajmo se odločiti ali pomaga ali ne. Jaz verjamem, da pomaga, ker verjamem strokovnjakom, ki so predlagali, da je to danes v Sloveniji že pravno urejeno. Kar opozarjamo z referendumskim vprašanjem, je predvsem to, da ni celovito urejeno in ravno v skrbi za najmlajše, ki mimogrede nimajo volilne pravice in ne bodo glasovali o teh dveh vprašanjih na referendumu, se jih želi na nek način z boljšo regulacijo zavarovati, da ne bodo dobili v roke snovi, ki jim dejansko lahko škodijo ali pa še kaj hujšega. Zato jaz prosim, da se danes res ne zavaja in da se govori o odloku, ne o nekem namišljenem zakonu, ki ga nimamo na naših mizah. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Sara Žibrat, izvolite. SARA ŽIBRAT (PS Svoboda): Najlepša hvala, podpredsednica. Iz stališč in razprav opozicije sem zaznala, da je kar nekaj nerazumevanja na več področjih. Najprej kar se tiče medicinskega področja in uporabe konoplje. Kolegica Iva Dimic je govorila o tem, da zdravniki ne zdravijo raka oziroma zakaj se zdravniki ne odločajo, da bi zdravili raka s konopljo. zdravniška stroka ne verjame v, na splošno ne verjame v zdravilne učinke konoplje, zato ker pač obstaja določeno pomanjkanje kliničnih raziskav, ki bi bile opravljene na ljudeh, prevladujejo pač raziskave na laboratorijskih tkivih, pač v laboratorijih in pa na živalih, zato stroka v bistvu predpisuje trenutno konopljo za lajšanje bolečin pri onkoloških bolnikih, ne pa, da bi kar, ne vem, ukinili kemoterapijo in predpisovali konopljo za zdravljenje raka, ampak podatki kažejo, da v bistvu tudi pri tem predpisovanju konoplje kot nekega naravnega zdravila proti nekim tabletam recimo za nespečnost ali pa za slabost, da tega ne predpisujejo, saj je 90 odstotkov uvožene konoplje trenutno v medicini, se uporablja samo za zdravljenje otroške epilepsije. Potem so še pa tu bolniki z multiplo sklerozo, vse ostalo, manj kot 10 odstotkov, je pa v bistvu potem očitno sploh uporabljeno v onkologiji. In drugi podatek, torej, da 95 odstotkov anketiranih zdravnikov meni, da imajo premalo znanja s področja uporabe konoplje, kaže na to, da očitno zdravniki tudi tudi nimajo dovolj znanja, niso opolnomočeni, da bi predpisovali konopljo za lajšanje simptomov in bolečin onkoloških bolnikov. Tako, da dajmo razlikovati med tem, o čem se pogovarjamo. Nihče ne trdi, da

izjavo predsednice Društva onkoloških bolnikov Slovenije, izjavo Ane Žličar, ki je pojasnila, da se na društvo v zadnjih letih obrača vse več bolnikov, ki prosijo za nasvete glede uporabe pripravkov iz konoplje. Seveda zaradi tega, ker bolniki, ker ni zaupanja med zdravniki in bolniki, ker še vedno obstaja ta stigma glede uporabe konoplje že v medicinske namene, kaj šele za osebno rabo, pač ne povedo svojim zdravnikom, da si, da jemljejo konopljo ali pa pač se sploh ne pozanimajo pri zdravnikih ali imajo to možnost, čeprav vsi pacienti imajo možnost drugega mnenja zdravniškega in imajo že sedaj opcijo, da če pač njihov zdravnik ni naklonjen konoplji, da se o tem pozanimajo pri drugem zdravniku. očitno, ker se moramo danes o tem pogovarjati, je to še vedno stigma in stroka, če nima znanja, seveda raje pač tega ne predpisuje, kar pa ne pomeni, da to ni mogoče boljša rešitev kot pa neko zdravilo na recept. Pač jaz mislim, da je nekako logično, da bi stremeli k nekim, neki naravni opciji prej kot pa da se navlečeš na nek opiat, sintetični opiat. To toliko, kar se tiče medicinske rabe. In ja, jaz mislim, da je treba je to prvo referendumsko vprašanje glede uporabe oziroma glede gojenja konoplje v medicinske namene nujno ravno zaradi tega, ker je čas, da ljudje povedo - ne nam poslancem ampak stroki -, da za njih to več ni tabu tema in da si, da jih ni strah, kaj bo pač to gojenje, ko bo enkrat prisotno na domačih tleh, mogoče pomenilo tudi za neke nadaljnje korake in pri sproščanju rabe konoplje v osebne namene. Skrbi vas javno zdravje, pa vemo, da je alkohol čisto legalen, vemo, kakšno škodo povzroča v družbi, kakšno škodo povzroča na zdravje ljudi pa tudi družinsko nasilje in tako naprej. Vemo, da prohibicija alkohola v ZDA ni pomagala. Vemo, da je stroka logično proti, saj ne vidite nikjer nobenega zdravnika, ki spodbuja ljudi, naj popivajo, ampak ljudje si tega pač še vedno želijo in je to legalno, a ne. Zato ni nič narobe, če vprašamo ljudi ali si želijo tudi, da bi bila raba konoplje za osebne namene legalna, ker pač vemo, da to v družbi obstaja. In ne vem, zakaj ste proti neki svobodni odločitvi volje ljudi, da povedo ali se s tem strinjajo ali ne. Nihče jim ne kako naj se na koncu na tem referendumu odločijo, vi pa tu zganjate tako propagando, antipropagando, kot da želite, da sploh tega ne vprašamo ljudi, kot da nimajo ljudje neke svobodne volje in demokratične pravice, da odločajo o družbenih vprašanjih. Torej ne vem, česa vas je strah - da bodo ljudje za? Mene je v bistvu strah, da bodo konservativno proti, ampak bom pač to spoštovala in tega ne bomo urejali. Izpostavljali ste en kup, kar se tiče rabe konoplje v osebne namene, ste izpostavljali en kup zaskrbljujočih podatkov, s katerimi se strinjam, kolegica Dimic, da so zaskrbljujoči. Govorili ste, da delež uporabnikov konoplje med mladimi se je povečal, da je bil nek zaskrbljujoč delež zastrupljenih na UKC v Ljubljani, ampak vse to so dejstva sedaj v stanju, ko je konoplja v bistvu prepovedana. Torej se to dogaja kljub prepovedi. Povedali ste, kakšne količine zasežene nelegalno pridelane konoplje je zasegla pač policija - torej, gojenje nelegalno pri nas že obstaja, ampak pač od prodaje trenutno nima država ničesar, ker ne pobiramo davke, imajo pa pač tisti, ki dilajo. In to, da recimo konoplja, uporaba konoplje, privede do uporabe nekih drugih drog, je popolnoma

da jih slišim, imate vso pravico, da jih predstavite javnosti. Kar se tiče restrikcije, še če se vrnem na alkohol, članek iz leta 2016, torej leta 2003 je začel veljati Kebrov zakon, ki je malo omejil rabo alkohola in potem leta 2016 še vedno lahko beremo izjave iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da še vedno prihaja do kršitev, saj naše raziskave pokažejo, da je alkohol mladim enostavno dostopen tudi v barih, gostinskih lokalih, diskotekah in v trgovinah. Torej, zopet, če gledamo primerjavo, to, da ti nekaj prepoveš, še ne pomeni, da kar izgine iz obličja sveta. In sploh v primeru konoplje, ki jo vsak lahko posadi na svojem vrtu ali pa v svoji dnevni sobi. Jaz ne vem, kako boste nadzirali vsa gospodinjstva z nekimi restriktivnimi ukrepi in zganjali pregon nad konopljo, če pač to praktično nemogoče nadzirati in prepovedovati. In pač ja, lahko smo odrasli, se s tem sprijaznimo in rečemo, okej potem pa gremo v ta pristop, kot ga je ubrala Češka, kot ga je ubrala Nizozemska in sedaj nazadnje Nemčija in začnemo to stvar dekriminalizirati in v bistvu na nek način z regulacijo dejansko nadzirati. Ker če povečaš nadzor in poveš ljudem, kdaj, v katerih situacijah in v kakšni količini lahko uporabljajo neko učinkovino, ki je potem neke preverjene kakovosti, da ne prihaja res do nekih zastrupljanj primerov na UKC. Če ti to, ljudem postaviš neke okvirje, ko vejo kdaj lahko to uporabljajo, na kakšen način, bomo rešili veliko več težav, ki ste jih v svojem stališču izpostavili. ne vem kaj je še potrebno povedati, če pač raziskave kažejo, da se uporaba konoplje, da se je zmanjšala v državah, ki so legalizirale konopljo in da se je zmanjšalo tudi število smrti od predoziranja s sintetičnimi opiati, ki pa so problem. lahko zganjamo pač prohibicijo iz nekih krščanskih ali kakršnihkoli konservativnih vrednot, lahko pa rečemo bobu bob in začnemo dejansko nadzirati to, kar se trenutno dogaja na črnem trgu.

ste v svojem stališču rekli, da ima konoplja zdravilne učinke na nekatere vrste rakavih obolenj in sem samo prosila, da me podučite, obstaja magnetogram, da me podučite, na katere. Samo to sem želela, a ne? Mislim pa, da je podcenjujoče do zdravnikov, da nimajo znanj in tako naprej, da zdravniki ne vedo. Zdravniki ne to je zanimivo. Zdravniki ne vedo, svoboda pa ve. Tako da se pravi, da se bom kar na vas obrnila, ko bom imela kakšno bolečino v telesu, saj jih imam več, ker sem že toliko stara, ker zdravniki ne vedo, zakaj. No. da nimamo, nimam težave vprašati ljudi in tako naprej in ne zavajati. Seveda, vi pravite, da o gojenju in posedovanju konoplje za omenjeno osebno rabo, da se ljudje tukaj izjasnijo. Kaj naj se izjasnijo, če so za to,

Zakaj tega ne predpisujejo, res sama ne vem zakaj tega ne predpisujejo, pač nimajo znanja, dobro, da vem, ker jih bom na to opozarjala vsakič, ko bom na to težavo naletela. Mislim, da pa, če bi res bilo neko tako zelo dobro, vpliv, da bi to imelo zdravilne učinke, potem bi to vsi dobili na recept, se pa bojim, da je tukaj samo lajša simptome določene bolezni, in s tega vidika pa mislim, da zdravniki predpisujejo v tisti fazi, ko vidijo, da je zadeva za lajšanje bolečin tudi to, ampak glejte, kot sem dejala, imate večino in boste seveda vse stvari sprejeli, seveda, da več veste kot zdravniki. Hvala lepa. Hvala, kolegica. Opozarjam, da to ni bila replika v skladu s Poslovnikom, ker je v bistvu šlo za polemiko, ne pa za to, da bi bila vi narobe razumljena v razpravi oziroma, da bi pojasnila svojo razpravo. Imate postopkovno? Izvolite kolegica Žibret. Postopkovno, se opravičujem, bom malo zlorabila, ker replika ni dovoljena, ampak ker enostavno ne morem dovoliti, da mi neke besede polagajo v usta, ki jih nisem izrekla, nikjer v stališču nisem govorila o zdravilnih učinkih učinkih konoplje, tako da, imam ga v rokah, ne pa vem brati kaj sem govorila, sama sem si ga napisala in absolutno prosim, če opozorite, da naj ne navajajo netočnih podatkov in govori o nečem, kar sem govorila, pa tega nisem govorila, poleg tega je pa moj priimek Žibrat, ne Žibert. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Kolegica Žibert, hvala. Sama ste ugotovili, da ste zlorabili postopkovni, tako da se ne bom glede tega odzivala. Besedo bom pa dala naprej kolegu Černaču. Izvolite. hvala. Pri prejšnji točki, ko smo govorili o referendumu glede uzakonitve pomoči pri samomorih, sem izpostavil, da o tej temi, tako kot je postavljeno to referendumsko vprašanje, sploh ne bi smeli razpravljati in odločati,

tega predloga, ki ga obravnavamo na tej seji. Torej Svoboda, poslanci gibanja Svoboda in poslanci Levice so 15. 3. vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma. Z referendumskim vprašanjem ali ste za to, da bi bila v Republiki Sloveniji pridelava, predelava, promet in uporaba konoplje v medicinske namene dovoljena. Po enem mesecu na dan seje odbora so vložili ta dokument, s katerim so ne samo spremenili to referendumsko vprašanje v nasprotju s formalnimi pravili, pač pa celo postavili dve vprašanji namesto enega. Popolnoma drugačni, vsebinsko popolnoma drugačni. Prvo se glasi, ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene. In drugo, ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo. Torej tukaj je bila procedura grobo kršena, ker v tem primeru bi pač moralo priti do umika prejšnjega akta, vložitev novega, seveda bi to pomenilo 30 dnevni rok in zamujen bi bil 9. junij, ki si ga svoboda in Levica tako zelo želite za odločanje o treh oziroma štirih referendumskih vprašanjih. Zdaj, da je temu res tako, naj vam povem, da to mnenje, da je bila tukaj procedura grobo kršena izhaja iz tega, kar se je na tem odboru dogajalo šest dni prej, ko smo 9. aprila na tem odboru govorili o referendumu glede pomoči pri samomorih je predsednica odbora, danes predlagateljica Tamara Kozlovič povedala, obveščam vas, da amandmiranje v tej fazi postopka ni mogoče, in če bo Državni zbor na seji sprejel razpisov sklep o razpisu posvetovalnega referenduma, bo odbor na eni izmed naslednjih sej oblikoval predlog odloka o razpisu in takrat ga bomo lahko amandmirali. Popolnoma korektno stališče v skladu z veljavno proceduro, šest dni kasneje njen namestnik

Ta akt, ki ste ga zdaj vložili, formalno sploh ne obstaja in to je tako groba kršitev procedure, da je pač seveda potrebno to javno izpostaviti in to večkrat javno izpostaviti in je treba preprečiti, da bi se na podlagi tako grobe kršitve procedure odločalo o kakršnem koli referendumskem vprašanju. drugi del tega, problema o tem, o čem pravzaprav se bo odločalo, glede na to, da so stvari še vedno nejasne, en del je bilo povedano že nič kolikokrat je urejen, uporaba v medicinske namene je urejena, na trgu je ogromno izdelkov, ogromno izdelkov iz konoplje, torej ta del je urejen, drugi del je pa popolnoma nejasen, ampak tisto, kar je bolj pomembno pri tem je pa dejstvo, da je koalicija v tem Državnem zboru junija 2023 sprejela resolucijo o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2023 do 2030, kjer je med drugim navedeno, da bo medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje nacionalnega programa najkasneje v treh letih preučila družbene učinke ter posledice rabe konoplje na posameznika in družbo, in sicer glede javne varnosti, varovanja javnega zdravja in zaščite ranljivih skupin ter na podlagi analize mednarodno pravne primerjalne ureditve predlagala možnosti za morebitno vzpostavitev novega regulativnega okvira za pridelavo vključno s samooskrbo, proizvodnjo, trženje in prodajo konoplje za osebno uporabo. Torej, to ste sprejeli pred slabim letom dni, v resoluciji, kjer ste si dali rok največ tri leta. Zdaj, rok je največ tri leta, lahko bi ta skupina to že naredila, ampak ni znano, da bi bilo to narejeno. Torej narejeno ni in kljub temu, da nekaj kar piše v resoluciji ni narejeno, vsiljujete zdaj ljudi s tem referendumskim vprašanjem oziroma s tema dvema referendumskima vprašanjema. Ponovno se postavlja vprašanje zakaj. Seveda je odgovor jasen. Ni vam popolnoma nič pomembno, kaj bodo ljudje na tem referendumu rekli. Celo mlada kolegica, ki je pred mano govorila, je povedala, da bo spoštovala kakršnokoli odločitev. Torej, popolnoma vseeno vam je, kaj bodo kaj bodo ljudje na tem referendumu rekli. Za vas je pomembno samo, da bo pač pritegnil en del volilnega telesa in upate na to, da bo s to pritegnitvijo ta vaš volilni rezultat, ki se obeta, da ne bo ravno dober, 9. junija, na evropskih volitvah, malo manj slab. To je edini razlog za te tri referendume, bodimo pošteni, to ste tudi na nek način priznali, da je temu tako, govori tudi zavrnitev vseh ostalih predlogov, ki so bili posredovani pa s strani opozicije in nekateri od teh predlogov bi gotovo lahko bili tudi predmet odločanja, seveda ne 9. junija, ampak takrat, ko bomo šli na referendum glede drugega bloka nuklearne elektrarne ali pa na kakšen drug dan, ko bi za to bile te okoliščine za odločanje seveda Torej, moram povedati tudi, da je zelo zanimivo, kako se stališča posameznih poslank in poslancev tega Državnega zbora, glede tega, kdaj je primerno odločati na referendumu oziroma kdaj je primerno, da se referendum razpiše, prilagajajo, glede na to kdo je predlagatelj.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 zdaj v teh primerih pa poslušamo popolnoma drugačna stališča, popolnoma drugačne zgodbe. Glejte, to je neodgovorno, neprimerno tudi do ljudi, do volivk in volivcev. Mislim, da bi neka odgovorna drža koalicije morala slediti temu, da se o pomembnih vprašanjih dejansko odloča takrat, ko je to najbolj primerno in ne samo zaradi tega, da se skozi odločanje o teh vprašanjih zasleduje neke druge cilje, ki nimajo z vsebinami, ki bodo na teh referendumih, popolnoma, popolnoma nobene povezave. Torej, zdaj, povedal sem že, da je glavni problem pri tem razpisu tega referenduma tudi formalne narave, povedal sem tudi, 100. TRAK: (SC) – 18.05 poslanci Gibanja Svobode in Levice spoštovali določbe formalne določbe, ki jih imamo v tem Državnem zboru, potem seveda te grobe kršitve procedure ne bi bile storjene in se danes o tem ne bi pogovarjali. Ker pa se, pa je potrebno vseeno še kakšno besedo mogoče reči o vsebini. Zdaj ta resolucija, ki ste jo sprejeli pred kakim letom dni, je bila verjetno takrat sprejeta, obravnavana. Sprejeta, zaradi tega, ker ste si v koalicijsko pogodbo zapisali, da boste to področje uzakonili. In s tem ni nič narobe. Področje, ki pač je urejeno v enem delu, v enem še ni urejeno, naj bi bilo na ustrezen način formulirano, uzakonjeno in to, kar ste v tej resoluciji napisali, tudi ni v ničemer problematično. Tri leta ste si dali časa, da se proučijo vse okoliščine glede uporabe konoplje v osebne namene. Kaj pa je to, vas vprašam zdaj, osebni namen? Ali zna kdo povedati od tistih, ki ste predlagali to vprašanje: kaj je osebni namen, kaj je osebna potreba, koliko je zdaj tega dovoljeno, koliko ni dovoljeno, katera gramatura je primerna, katera ni primerna, za katere namene se lahko uporablja? Moram povedati, da ogromno je izdelkov iz konoplje, od čaja do olja, do moke, kapljice, vse mogoče in s tem verjetno ni nič narobe. Vsi se strinjamo, v kraju, kjer živim, smo pred časom dobili eno trgovino, ki se s temi izdelki ukvarja, kliče se Pojoča travica. Vsi smo zelo zadovoljni, da jo imamo v svoji sredini. Ampak ko pa gre za ta vprašanja, ki jih vi nameravate urediti in uzakoniti, ki zadevajo širšo populacijo, ki zadevajo tudi tisti del, ki trenutno v preveliki meri posega po prepovedanih drogah, pa mislim, da to ni primeren način in da bi bilo potrebno prej urediti vse ostalo, pripraviti ustrezne podlage za to, da bi se lahko, potem ljudje na nek primeren način tudi vsebinsko odločali na takem ali drugačnem referendumu. Tako da, naj ponovim, da to vaše posiljevanje s to ureditvijo oziroma s sprejemanjem teh odlokov o referendumih na hiter način, zaradi tega, da bodo skupaj z evropskimi volitvami, je slabo iz več razlogov. Izključni namen je samo ta, da želite pač en del populacije dodatno pritegniti na te volitve in s tem upate, da boste malo da bo ta rezultat, ki ga pričakujete, malo manj slabši. Na drugi strani pa delate tem področjem, predvsem tem dvema, tem dvema področjema zelo veliko škodo. In prav bi bilo, da bi se vsaj v teh dveh primerih, ko gre za pomembna vprašanja, tudi vprašanja, ki zahtevajo predvsem osebno odločitev vsakega posameznika, če pa naj bo ta odločitev prava in pravilna, morajo biti tudi ustrezne okoliščine za to odločitev izpolnjene pa niso: ne v prejšnjem primeru in ne v tem. In bi bilo prav, da se iz formalnih razlogov te procedure ustavijo. Da se na evropskih volitvah posvetimo vprašanjem, ki so pomembna za naslednja desetletja tako za Slovenijo kot za celotno Evropo. In da damo največjo težo tistim vprašanjem, od katerih bo tudi odvisno življenje tako v tej državi kot širše. Torej da damo večjo prednost tisti vsebini, ki je evropska in o kateri ne bi razpravljali do 9. junija. Tako da tega ni mogoče podpreti oziroma kot sem povedal, o tem sploh ne bi smeli odločati, ker formalno ne izpolnjuje pogojev. Hvala.

spet kar nekaj manipulacij rečenih. Torej, najprej bi jasno povedala, kar je bilo napačno v razpravah izpostavljeno. Kadar se je govorilo o zdravnikih - seveda v Svobodi ni nihče zdravnik, vsaj med poslanci - in je bilo jasno povedano, da večina anketiranih zdravnikov v Sloveniji meni, da je konoplja zdravilna rastlina in podpira uvedbo konoplje za zdravljenje. Nismo to rekli mi v Svobodi. in sicer kar 95 % anketiranih zdravnikov ocenjuje, da imajo premalo znanja s tega področja in 85 % zdravnikov, se strinjam, da bi bilo dobro, če bi zdravilne prednosti konoplje bolje poznali. Torej to je njihovo mnenje in ne naše besede. Druga stvar je, veliko je bila očitana zloraba postopka. Naj jasno povem v bran institucije, kot je Državni zbor, da Poslovnik ni bil kršen. Vsi postopki so se izvedli v skladu s Poslovnikom, v skladu s parlamentarno prakso in citirano je bilo, da amandmiranje ni bilo dovoljeno, potem pa je bilo dovoljeno. Jaz mislim, da predhodni govorec niti ne loči med amandmiranjem in spremembo, torej amandmiranje vsaj pri vseh referendumih, ki jih trenutno obravnava Državni zbor ni dovoljeno bilo do sedaj pri tistih, ki smo jih obravnavali nikjer, dovoljena je pa sprememba referendumskega vprašanja in pobude, ki jo vloži predlagatelj in to samo s strani predlagatelja, ki je tako pobudo dal in te spremembe se je upoštevalo. O amandmajih, če bi to bili, bi se glasovalo o tem, se nikjer ni glasovalo, tako da to kar je kolega Černač govoril, absolutno ne drži in v bistvu mi je žal, da s tem način s takim pristopom meče slabo luč na državni zbor. Ravno nekaj dni nazaj smo tudi med drugim obravnavali referendumsko pobudo, ki ga je vložila Poslanska skupina SDS, to je referendum o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev, ki ga imamo kasneje na dnevnem redu in ravno tako je predlagatelj vložil spremembo, ki se jo je seveda avtomatično upoštevalo, ker jo je dal predlagatelj, ki je podal predlog za razpis posvetovalnega referenduma in je tudi matični delovni odbor o tem o tem glasoval. Zdaj, zakaj se je tudi vprašanje referendumsko spreminjalo. Jasno zato ker je uporaba urejena, kot smo ugotovili, mi smo želeli urediti urediti celovito in se je vprašanje dopolnilo s tistimi vsebinami, ki danes še niso urejene, da vprašamo seveda naše državljanke in državljani ali si želijo urediti tudi to, kar danes ni še urejeno. Tudi bi rada poudarila naslednje, da ker je bilo očitano, da v resoluciji o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2023-2030 se je v bistvu amandmiralo eno vsebino te resolucije in zakaj smo tisto spreminjali, zakaj dajemo, zakaj je danes referendumsko vprašanje takšno, bi rada poudarila, da eno se z drugim ne izključuje. Pravzaprav je referendumsko vprašanje na nek način nadgradnja te dopolnitve iz resolucije kjer, kot je bilo že rečeno, se pričakuje, da najkasneje v treh letih se bo proučilo in na podlagi analize mednarodnopravne primerjalne ureditve predlagalo možnosti za morebitno vzpostavitev novega regulativnega okvira za pridelavo, proizvodnjo, trženje in prodajo konoplje za osebno rabo in zagotovo bodo izhodišča, ki jih bo ki jih bomo prejeli v okviru te analize, te raziskave služile pri pripravi zakonodajne rešitve, če bodo naše državljanke in državljani se odločili, da si to področje želijo urediti, kar pomeni, da gre eno z drugim, in zato jaz mislim, da je treba to pohvaliti, ne pa to kritizirati. Hvala.

Pravi, ko je ona vodila sejo ob podobni situaciji 9. aprila, je povedala, da amandmiranja ni mogoče, ko je sejo še kasneje v podobni situaciji za drug referendum vodil kolega Premk, pa ni šlo za amandmiranje, pravi kolegica Tamara, ampak je šlo za spremembe. Zaradi tega je to vse okej. Tukaj imam jaz ta akt. 15. 4., amandmaji k predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene. Torej ne drži kar trdite. Grobo je bila zlorabljena procedura, dokazano, na vas, na vodenju tega odbora na istem, na istem, na istem delovnem telesu ob podobni oziroma identični situaciji in v isti proceduri. Zaradi tega stojim na stališču, da formalno tega danes ne bi smeli obravnavati. Hvala. Torej spet manipuliranje z javnostjo. Tako v zapisniku oziroma v poročilu, po magnetogramu seje, ki jo je vodil kolega Dejan Premik, kot zadnje seje, ko smo obravnavali predlog posvetovalnega referenduma, ki ga je vložila Poslanska skupina SDS, je bilo jasno rečeno s strani predsedujočih, da se amandmaje šteje kot spremembe k referendumskim vprašanjem. Sledilo se je parlamentarni praksi iz leta 2020, torej zadnji veljavnem posvetovalnem referendumu in zdaj mi je sila nenavadno, da kolega Černač očita zlorabo nam; torej ste vi zlorabili postopek pri posvetovalnem referendumu o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. Torej vi lahko. Replika, kolega Černač, izvolite. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Tam je šlo za drugačno situacijo; je predlagatelj kolega Jože Tanko zelo jasno pojasnil, izrecno povedal, da je pričakoval poziv predsednice, pa ga ni bilo in zaradi tega potem vložil spremembo. Ampak pod te amandmaje, ne spremembe, pod te amandmaje, glejte, ste podpisani poslanci Svobode, tudi vi, kolegica Tamara Kozlovič. Torej je šlo za amandmaje, ne za spremembe. Ne se sprenevedati.

Najbolj zanimiva izjava s strani opozicije danes je bila tista, kako koalicija posiljuje državljanke in državljane z določenimi vprašanji, referendumskimi vprašanji. Če pogledamo točke dnevnega reda današnje izredne seje pa ugotovimo kaj? Da so na dnevnem redu tri referendumska vprašanja koalicije in tri referendumska vprašanja opozicije, plus eno imamo še od Nove Slovenije na »standbyju«. Se pravi, razmerje predlogov za referendumska vprašanja je 4 s strani opozicije in 3 s strani koalicije. Koalicija posiljuje ljudi, opozicija pa počne kaj? In lahko bi se celo strinjala, da bi še o kakšnem vprašanju, ki jih je predlagala opozicija, tudi odločali na referendumu, in bi z veseljem to tudi potrdila, če le ne bi Zakonodajno-pravna služba v vseh teh štirih referendumskih predlogov raztrgala in je povedala, na dolgo in na široko obrazložila, kaj vse je s temi predlogi narobe; da so nekatera celo potencialno protiustavna, da niso s polja pristojnosti Državnega zbora, da so nekatera celo taka, ki sprašujejo državljane o nečem, česar več ni. Ampak po interpretaciji opozicije koalicija posiljuje, opozicija sprašuje. Izjemno zanimive so mi tudi trditve, da zakaj je sploh treba državljane spraševati o konoplji, če pa vendarle je že danes dovoljena njena medicinska uporaba na trgu imamo celo paleto izdelkov, med katerimi lahko ljudje zbirajo in si z njimi pomagajo. To kaže seveda na elementarno nerazumevanje uporabe te zdravilne rastline. Ravno zato, ker je v tem trenutku prepovedana, je obsojena na večno stigmatizacijo, obsojena na to, da mora Slovenija vse izdelke uvažati, ker pridelava in predelava v Sloveniji nista dovoljeni, to pa seveda tudi pomeni, da so ti izdelki sintetični in nekontrolirani. Zdaj vi lahko v samopostrežnih trgovinah občasno že kupite te izdelke iz konoplje, ampak to še ne pomeni, da ti izdelki dejansko vsebujejo zdravilne učinkovine - ker jih ne. Ta uvoz tudi pomeni, da recimo v času epidemije, ko se večina, večina teh izdelkov na primer uvaža iz Makedonije in je bil v času epidemije ta uvoz ustavljen, kaj je pomenilo to za starše otrok z epilepsijo? Danes smo slišali, kolegica Sara je povedala, 90 % konoplje se uporablja za 103. To je pomenilo, da so morali starši teh otrok zadevo kupovati na črnem trgu, drago in nepreverjene sestave. In ko so končno dali to testirati in ugotavljali, kaj je vse v tistih izdelkih noter, so ugotovili kaj? Da so noter pesticidi, da so noter težke kovine, da je noter vse živo, samo tisto ne, kar bi moralo biti. Ali pa so ugotovili, da je CBD, ki bi moral biti bistveno premalo in bistveno preveč THC, ki ga tam noter biti ne bi smelo. In v tem je problem. In ko opozicija razlaga, da koliko je danes že predoziranja, koliko je črnega gojenja konoplje, seveda je, zato ker zadeva ni regulirana. In zato, ker ljudje uporabljajo izdelke, v katerih sploh ne vemo, kaj noter je. In vsi ti očitki Svobodi, da se Svoboda bolje spozna na konopljo kot pa zdravniki, še enkrat bom ponovila to, kar je že sicer kolegica Tamara ponovila, tisto, kar navajamo so rezultati ankete, ki je bila izvedena med zdravniki. Zdravniki so sami povedali, da je konoplja zdravilna rastlina in da podpirajo uvedbo konoplje za zdravljenje. Zdravniki so to rekli, ne Svoboda. Zdravniki so tudi v 95 % rekli, da imajo premalo znanja s tega področja. Zakaj? Zato, ker je prepovedano, ker je stigmatizirano, ker ni urejeno. Zdravniki so tudi sami rekli v 85 %, da bi bilo dobro, če bi zdravilne prednosti konoplje bolje poznali. Zdravniki so to rekli, ne Svoboda. Tisto, kar tuje države kažejo, mi imamo zdaj to prednost, da pač tako dolgo mencamo s to legalizacijo, da so druge države nas seveda že prehitele, da že imajo neke izkušnje in to je seveda po eni strani tudi prednost, da lahko pogledamo, kako so se druge države tega lotile in do česa je pri njih prišlo. In v državah, kjer je dostop v medicinske namene pravno urejen tako, kot bi moral biti, je potrjen upad v predpisovanju zdravil proti bolečinam, proti tesnobi, proti psihozam, napadom, nespečnosti in depresiji. To se je zgodilo. Ampak tisto, kar je dejansko zaskrbljujoče, je, ko se danes pogovarjamo o tem, da je vse prepovedano, da v anketah tudi 40 % državljank in državljanov pravi, da je že uporabilo konopljo in 45 % dijakov pravi, da je do konoplje relativno lahko priti. In to je tisto, kar bi nas moralo skrbeti, to je tisto kar bi nas moralo skrbeti. Zato je v resnici cilj tega referendumskega vprašanja najprej oziroma dveh vprašati državljanke in državljane kaj si o tem mislijo in ja, to se dogaja vzporedno s tem kar smo zapisali v resolucijo, eno drugega ne izključuje, kvečjemu se dopolnjuje, da dobiš celotno sliko, celoten vtis kaj ja in kaj ne in potem sprejmeš neke pretehtane odločitve. Torej, regulacija je tista, ki omogoča nadaljnje korake. Nadaljnji koraki pa so seveda nadzor in to strog nadzor nad pridelavo, nad predelavo, proizvodnjo, nad testiranjem, nad samim označevanjem nad distribucijo, nad prodajo, nad količinami, ki jih posameznik ima, nad tem, komu je dovoljena prodaja, komu ni dovoljena prodaja in predvsem, da je raba prepovedana v bližini otrok. In ustrezna regulacija je seveda tudi tista, ki potem omogoča odprto komunikacijo o tem, da bolniki, ki te pripravke dejansko uporabljajo, o tem tudi povedo svojemu zdravniku in jim ta potem seveda lahko da navodila, ne pa da se to počne brez vednosti zdravnika in brez tega, kakšne medsebojne interakcije so med posameznimi zdravili, ki jih določen bolnik jemlje, pa ne pove tega svojemu zdravniku. 104. TRAK: (JJ) – 18.25 (nadaljevanje) In ja, seveda, davki so tudi en del tega, da se konoplja regulira. Pri čemer bi bilo seveda modro prisluhniti tudi tistemu delu javnosti, ki pravi, da bi lahko davke od prodaje konoplje namenili za financiranje nadaljnjih raziskav, za ta izobraževanja, ki so jih zdravniki poudarjali, za zdravljenje, programov pomoči pri odvisnosti od vseh substanc, za neko vlaganje nazaj v skupnost, za nek razvoj v gospodarstvu, za pomoč kmetom, ki bi se ukvarjali s tem in tako naprej. Vse to je še danes, vsi ti potenciali, so danes neizkoriščeni. Še ena stvar, ki je bila posebej poudarjena, sem že zadnjič v razpravi omenjala. Ta dokumentarec, ki je bil na naši nacionalki, mislim, da si ga je zelo pametno pogledati, torej kakšna je razlika v predpisovanju teh, torej v predpisovanju posameznih zdravnikov svojim bolnikom. Ker so nekateri zdravniki temu bolj naklonjeni ali pa recimo bolje poznajo, so se bolje podučili, so se o tem izobraževali, imajo neke kontakte v tujini, lahko opazujejo prakse drugje, so seveda bolj naklonjeni temu predpisovanju bolnikom, kot pa drugi in zato se potem kažejo tako velike razlike pri rabi po posameznih regijah. Ko zdravniki iz UKC Ljubljana ali pa iz Pediatrične klinike, recimo, predpisujejo kapljice na primer v Celju, v Ptuju zelo redko, v Murski Soboti in Trbovljah pa sploh ne. In tudi zdravniki, ko jih vprašaš zakaj, navajajo stigmatizacijo. Navajajo, da v bistvu, ko so prvič tako zadevo predpisali, so se počutili na pol kriminalci. To navajajo. In zato jaz mislim, da je treba narediti neke korake naprej. Nenazadnje tudi druge države so nam pokazale, da je prav tako. Seveda ti koraki ne morejo biti velikanski, moramo se lotiti postopoma, z natančno regulacijo, z natančnim urejanjem in pa seveda z nadzorom, tako kot sem že prej omenila. In naš cilj mora seveda biti poglobljena razprava, naš cilj mora biti destigmatizacija, naš cilj mora biti tudi večja informiranost in znanje bolnikov, kaj je sploh na razpolago in pa seveda tudi ureditev prepisovanja konoplje, tako na bel kot tudi na zelen recept. Kot sem že omenila, skoraj povsem imamo neizkoriščene in zamujene gospodarske in kmetijske priložnosti z gojenjem te rastline. Zaradi tega, ker tega dela v tem trenutku sploh nimamo urejenega in nimamo dovoljenega v Sloveniji. In tudi tukaj obstajajo neki potenciali, ki jih je potrebno urediti. Ne razumem pa tudi mogoče nekih izraženih strahov v zvezi s tem, da bi o teh vprašanjih volivci odločali na referendumu, ravno zaradi tega, ker se je ločilo vprašanje referendumsko na dve popolnoma ločeni vprašanji, pri čemer se eno nanaša na medicinski del oziroma na medicinsko rabo, drugo pa na osebno rabo in naj vendarle ljudje povedo, kaj si o tem mislijo, nam sporočijo kako želijo, kako želijo, da to zadevo uredimo. In jaz mislim, da bi to sporočilo potem moralo doseči vseh 90 poslancev v tem, v tej dvorani.

Sama sem podprla vsebino vseh treh predlaganih referendumov s strani največje vladne stranke. Sama menim, da je prav, da se o vsebini izrečejo ljudje na posvetovalnih referendumih. Se pravi, tudi glede predelave, pridelave konoplje v medicinske namene, ne nazadnje tudi glede legalizacije konoplje v osebno rabo. Kar me pa pravzaprav moti pri vsem skupaj je pa to neko generalno sprenevedanje. Med drugim to, da je bilo to vprašanje gojenja konoplje v medicinske namene pravzaprav koalicijska programska zaveza, da se je pričakoval nek zakon, sama sem ga pričakovala, da bo Vlada ta zakon pripravila, pa ga v bistvu ni. Zakaj ga ni, je seveda vprašanje za Ministrstvo za zdravje. Verjetno zato, ker je preobremenjeno z drugimi zelo problematičnimi temami. Drugo, kar me moti, je ta neverjetna hitrost, zakaj zdaj, zakaj tik pred zdajci, tik pred evropskimi volitvami.

Če bi šlo za tako eminentno temo, za evropske volitve, se vam namreč ne bi primerjala tista prigoda na Odboru za zdravje, o kateri je govoril kolega Černač prejle, ko ste temo in izvorno vprašanje v bistvu razširili še na drugo vprašanje, pa v bistvu sama s tem, kot sem dejala, nimam, nimam problema, ampak je šlo v bistvu zares za postopkovne napake in to je treba pač povedati in priznati, kolegica Kozlovič. Zato je po mojem mnenju prav, da ljudje vedo, o čem bodo odločali na evropskih volitvah 9. 6., torej ob evropskih volitvah in sicer, ne bo šlo za varčevalne motive predlagateljev, da se torej privarčuje okrog 6 milijonov evrov. Sama menim, da zanesljivo ne bo šlo za to, o čemer danes sploh nismo še govorili, namreč, da gre za kršenje evropskih pravil in direktiv pri izvedbi evropskih volitev, in sicer, ko je govora o diskriminatornosti oziroma nediskriminatornosti evropskih državljanov ter, da se dveh različnih tipov volilnih in referendumskih kampanj, s čimer se bomo soočali pri izvedbi evropskih volitev, ne meša, naj povem to, da je to prakso mešanja volilnih in referendumskih kampanj na Madžarskem uvedel Viktor Orbán. Kadar je šlo za evropske volitve, je dal neke svoje, njemu primerne referendume. Torej, s čimer se soočamo, je v bistvu strategija največje vladne stranke, seveda je podprta z nekimi anketami, češ, da bo to koristilo mobilizaciji ljudi, da pridejo na evropske volitve, da bi koristilo to največji vladni stranki. Pri teh evropskih volitvah

prej smo omenjali tudi postopek in kot je že kolega Černač v resnici poudarjal, pa je manipuliral z dejstvi, mi je zdaj žal, da tudi kolegica Mojca. Namreč, mi smo o tem postopku govorili tudi na seji Komisije za poslovnik tam smo zelo jasno poudarili in je bilo povedano, da se o spremembi predloga za razpis ne glasuje na seji matičnega delovnega telesa, pač pa se avtomatično sprejme za sprejeto in se na seji matičnega delovnega telesa poda mnenje. In če bi kolegica bila fer, bi povedala tudi, da je takšna praksa vse od leta 2020, popolnoma enaka, pred tem pa je bila drugačna. In, da se je na seji Komisije za poslovnik tudi ugotovilo, da pa vendarle na tem področju obstaja neka pravna praznina, ki bi jo bilo pametno dopolniti.

se opravičujem, če je z moje strani prišlo do napake, pa vendarle mislim, da je prav, da se ve to, da verjetno razširiti oziroma na nek način izglasovati končni sklep tako, da se vanj ne vključi amandmajev, ki so podani, verjetno ni najlepša in najboljša popotnica, najboljša praksa za delo tega parlamenta. Okej, potem zaključimo, to ni bil postopkovni predlog, tisto ni bila prava replika. Gremo naprej. Besedo ima kolegica Tamara Vonta. TAMARA VONTA (PS Svoboda): Hvala lepa. Mi je zelo žal, da, v bistvu sem precej spremenila svoje načrtovane besede zaradi pač nekaj reči, ki jih je bilo danes prej slišati, čeprav zdaj kolegic ni, pa bi morda vendarle, verjamem, da kje poslušajo, vendarle pojasnila nekaj stvari, o konoplji pri lajšanju bolečin in tudi o uporabi v onkologiji. V nedeljo po lepi slovenski navadi kuhamo nedeljsko kosilo in zraven poslušamo radio. Moj je vedno na Valu 202, kjer poslušamo zelo zanimivo oddajo, ki se ji reče nedeljski gost. To je pač nedeljski gost ali pač nedeljska gostja, odvisno. No, in to nedeljo je bila nedeljska gostja res zelo zanimiva, in sicer primarijka Josipina Ana Červek, ki je govorila o endokanabinoidnem sistemu, pa o tistem drugem hormonskem sistemu, to sta dva sistema, ki potujeta skozi naše telo. Primarijka Josipina Ana Červek, zdaj bom pa kar citirala, ni to torej moja modrost, ampak je modrost doktorice o kateri govorim, "…je vso svojo aktivno delovno dobo posvetila onkološkim bolnikom ter uvedla številne nove metode zdravljenja. Med drugim je uvajala medikumentozno hormonsko zdravljenje bolnic z rakom dojk, ustanovila pa je 106. TRAK: (NB) - 18.35 (Nadaljevanje) tudi oddelek za akutno paliativno oskrbo. V zadnjih letih svoje profesionalne kariere je uvajala zdravljenje s kanabinoidi. Njeno delo je pogosto odstopalo od standardnih principov. nerazumljivo/ na Onkološkem inštitutu imenovali glavna hašišarka onkološkega inštituta. Upam, da veste, kaj to pomeni, in upam, da veste, da primarijka Josipina Ana Červek teh reči ni počela na pamet zato, ker bi ji to bilo všeč. Skratka, mi imamo študije in imamo neizpodbitne empirične dokaze o zdravilnih učinkih oziroma lajšanju bolečin pri različnih boleznih, s katerimi se lahko zdravi oziroma lajša težave s kanabinoidi, tudi pri otrocih, če smo že ravno pri tem, tudi pri otrocih. In sicer je, če si preberemo že članke, tam iz daljnega leta 2016, ko je doktor David Neubauer rekel, da s kanabinoidi pri večini otrok se ublaži ali celo pozdravi epilepsija. Torej, mi ne govorimo nekaj na pamet, nekaj da bi se izmišljevali, ampak tukaj za tem stoji znanost in če bi bila zelo nesramna, če bi bila zelo nesramna, bi lahko rekla naslednje, precej več dokazov je, da zdravi in olajša težave kanabis kot pa molitev, ampak s tem seveda, ne bom rekla, da nekomu tudi molitev ne pomaga in prav je tako, vsak ve zase, kaj mu najbolj pomaga, ampak za tem stoji znanost. To ni izmišljotina. In to, da se toliko let razpravlja o tem zelo reakcionistično, zelo reakcionistično, zaradi nekih, glejte, v medicini na splošno velja, zdaj bom zelo grobo laično povedala, obstajata dva medicinska pristopa ali pa dve doktrini, ena je bolj evropska in ena je bolj ameriška. Tista evropska stara je bila malček bolj paternalistična do bolnikov, torej zdravnik je tisti bog, ki ve vse, kar reče zdravnik. To velja. Ameriška je nekoliko drugačna, tam ima bolnik zelo aktivno vlogo, a ne, in se odloča. In podobno. To je neka stara delitev, ki se je zdaj zagotovo že precej spremenila, ampak vendarle. To, da mi ostanemo v teh nekih starih modelih in predstavah in se ne odpremo za nove stvari, ki prihajajo, neizpodbitno znanostjo, v bistvu smo s tem sami sebi naredili najslabšo uslugo, tudi pri zdravju. Tudi pri zdravju in tudi medicina se je zelo spremenila. Nekatere stvari, ki so bile v preteklosti še nepojmljive, so danes uporabne in tudi znanstveno priznane in to je zelo pomembno, zato si ne zapirajmo vrat kar tako zaradi nekih ideoloških, to pa ne pomaga. To je pa zdaj. Mi bomo imeli v prihodnjih letih verjetno¸, žal, velike težave, večje težave s kakšnimi fentanili, kot pa s kanabisom. To naj nas skrbi, ker to je pa res zaskrbljujoče. In to, da pripraviš ti neko pol rešitev, ker to, da lahko se, da lahko uporabljamo za zdravljenje kanabinoide, po drugi strani jih pa ne smemo pridelovati, pa ne vemo, kje bi jih kupili, pa potem, ko takšni smaglerji nekje se ljudje po garažah podtikajo, da dobijo to, ker tisto, kar iz tujine dobijo, seveda, je pač vprašljive kakovosti in podobno, to je pol rešitev, to je stigma. In nikoli ni bila prepoved rešitev, nikoli ni bila kriminalizacija rešitev, vedno je rešitev regulacija, ker potem imaš vse zadeve pod kontrolo in v bistvu tudi veliko manj možnosti zlorab ne. In ta pol rešitev, torej vi lahko to uporabljate, ampak ne morete pa tega opredeljevati, a ne, zdaj pa se znajdete kakor veste in znate. To je pol rešitev in to ni fer do ljudi, ne takšne pol rešitve. To ni pošteno, enostavno. In tudi ni pošteno to, kar je bilo rečeno, da v nekaterih bolnišnicah to že predpisujejo že dolgo časa, torej zelo je odvisno, s katerega konca Slovenije ste, ali bo to zdravljenje vam dostopno ali ne in to vse zaradi stigme. Tako, da se mi zdi prav, da povprašamo in se mi zdi prav, da enkrat to vprašanje rešimo celostno, torej v celoti

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Priznam, da sem laik, kar zadeva zdravila, priznam, da glede konoplje oziroma kanabinoidov nimam prav nobenih izkušenj in se tu skorajda nisem upal oglasiti. Ampak kakorkoli že, kolegice in kolegi, ko gre za zdravila, ja, za zdravili mora stati znanost, mora stati znanost, ne ulica, znanost. Najprej pa seveda tole, da smo prišli do te točke, da zdaj obravnavamo ta predlog odloka za referendum, se je naredilo kar nekaj postopkovnih napak in če sem danes že povedal, da je procedura mati demokracije, je ta demokracija na tem primeru padla, padla je svoboda. Tukaj se zelo jasno vidi, da če pade procedura potem začnejo naraščati avtoritarni pristopi, ki jih je iz dneva v dan več. Kot rečeno, se ne spoznam v zdravilne učinke, sem pa šel marsikaj prebrati. Upam, da ne boste ukinili NIJZ ali pa zamenjali vodstva. Če vas napotim na spletno stran NIJZ, kjer si boste lahko prebrali odgovore na ključna vprašanja, ki jih tukaj obravnavamo, čeprav obravnavamo odlok, ampak če obravnavamo odlok, mi moramo govoriti tudi o vsebini. Kaj bomo govorili v kampanji? Bomo rekli, ne razmišljajte, vzemite svinčnik levo ali desno roko in obkrožite za. In tudi to premalo časa je. Kar izračunajte si, koliko efektivnih dni imamo do 9. junija! Kako bomo lahko v tem kratkem času podučili ljudi, da se bodo lahko relevantno odločali? To so sila zahtevne zadeve. Ja, za tem stoji znanost. Za kom, za čim stoji znanost? Ali je konoplja zdravilo? Odgovor na spletni strani NIJZ: "V konoplji je veliko učinkovin, to seveda vsi vemo, ki vplivajo na fiziološke procese pri človeku in so zato zanimive za zdravljenje bolezni oziroma za lajšanje simptomov, ki spremljajo nekatere bolezni in stanja. V Evropski uniji obstaja več registriranih zdravil na osnovi kanabinoidov, ki se predpisujejo predvsem za preprečevanje slabosti, zmanjševanje bolečin in povečanje apetita pri bolnikih z rakom tudi lajšanje nevropatske bolečine pri multipli sklerozi ter za povečanje apetita pri bolnikih z aidsom. Naravni sintetični kanabinoidi se uporabljajo kot zdravila v obliki tablet, kapsul, kapljic in pršila za nos. Pozor, do sedaj še ni dovolj dokazov, da bi kanabis oziroma zdravila, ki vsebujejo kanabinoide ozdravila, ustavila ali upočasnila napredovanje katerekoli od naštetih bolezni." Ja, ta NIJZ je to napisal. Ne vem kdo si je izmislil ta NIJZ? Ali bo zdaj to treba ta tekst popraviti ali kaj? Se pravi, do sedaj ni dovolj dokazov, kolegice in kolegi. In zdaj slišim, da bi bilo potrebno zdravnike spodbuditi, da bi pa le, naj malo več, bom poenostavil, konoplje predpisovali. Ja, pa če je ta konoplja tako dobra, zakaj potem evtanazija? To je zdaj tudi logično vprašanje. To se pravi, še enkrat, da bo dovolj jasno tudi tistim parim, ki nas spremljajo. Do sedaj še ni dovolj dokazov, da bi kanabis oziroma zdravila, ki vsebujejo kanabinoide ozdravila, ustavila ali upočasnila napredovanje katerekoli od naštetih bolezni. Ali se kanabis uporablja v medicini vprašanje? Ali se rastlina konoplja uporablja v medicini, ali so zdravila na osnovi kanabinoidov dostopna tudi v Sloveniji? Ali se kanabinoidi uporabljajo za zdravljenje rakavih obolenj?

Bomo zamenjali zdravnike ali kaj bomo zdaj naredili - to so ključna vprašanja - ali pa bomo to, te zdravilne učinke politično uzakonili? Če uživaš konopljo, da spet poenostavim, moraš biti zdrav, ne. Saj je smešno, težko to govorim. Da neka snov, to bo očitno treba ponavljati tudi pred slovensko javnostjo, da neka snov postane zdravilo v medicini, je treba opraviti zahtevne in pogosto dolgotrajne raziskave, v katerih se dokazuje potrebni odmerek, kakovost, učinkovitost in varnost posameznih snovi, ki naj bi se uporabljale kot zdravila. Ko je dokazano, da določena snov deluje zdravilno ali lajša simptome bolezni, hkrati pa je dovolj varna za bolnika in predpisane kakovosti, se lahko to snov pri pristojni inštituciji registrira kot zdravilo in vpiše v register zdravil; s tem in šele s tem se omogoči zdravniku, da jo kot zdravilo lahko predpiše na recept oziroma je na voljo v lekarnah. Konoplje kot rastline, razen industrijske konoplje, po veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji in glede na konvencije Združenih narodov ni dovoljeno gojiti kot zdravilno zelišče za lastno uporabo ali prodajo. Kaj bomo zdaj, šli spreminjati konvencijo Združenih narodov ali pa se bomo pofučkali na te razne mednarodne konvencije ali kaj bomo? Nekaj bomo po svoje se šli neke vrače ali kaj? Ne vem. Jaz verjamem in se pogovarjam z bolniki in verjamem, da čutijo neka olajšanja ob tem, ko uživajo preparate iz, pridobljene iz konoplje. Vidi se tudi neka zaletavost pri prvotnem besedilu tega, tega predloga za posvetovalni referendum in tudi referendumske vprašanja prvotnega, ker očitno predlagatelj je tako hitel, da je pozabil, da je konoplja pravzaprav za določene namene dovoljena, in to že mislim, da deset let. Skratka priporočam, predlagatelji me ne bodo poslušali, preveč znajo o tem, priporočam slovenski javnosti, da si vzame mogoče pol ure časa in na spletni strani NIJZ prebere pravzaprav vse,

Čas je, da se sprejme ureditev, s katero se bo vsakomur zagotovilo pravico do mnenja o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Konoplja, zlasti njeni sestavni deli, je bila predmet do sedaj že številnih raziskav zaradi svojega potenciala v medicini; zdravilni učinki konoplje so v tradicionalni medicini znani že tisočletja. Prepoved uporabe v 20. stoletju je povzročila velik zaostanek v medicinskem znanju o kanaboidih in stigmatizacijo uporabe kot zdravila. Raziskave, opravljene v zadnjih desetletjih, kažejo na širok, neraziskan potencial uporabe v medicini, tudi v onkologiji. Kanaboidi iz konoplje so ena najbolj varnih molekul, ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija. V svetu se CBD priporoča za bolj zdravo staranje, ker zmanjšuje vnetja, povezana s staranjem. Rezultati raziskav v Nemčiji kažejo, da se konoplja največ predpisuje za odpravo bolečin vseh vrst

tako pravi doktor Tanja Bagar, včeraj je izšla njena knjiga Konoplja v medicini. Priporočam v branje. Zdravilne učinkovine konoplje predstavljajo pomembno dopolnilo obstoječemu naboru klasičnih zdravil, povečajo zdravilno učinkovitost in zmanjšajo njihove nezaželene učinkovine. Ali je prav, da ljudje kupujejo konopljo za lajšanje svojih zdravstvenih težav na črnem trgu?

Najlepša hvala. Zdaj jaz se bom najprej dotaknila, dotaknila tudi te vsebine, potem pa samega procedure za razpis posvetovalnega referenduma. Zdaj seveda glejte, v Republiki Sloveniji se v zadnjem času zelo upada ugled zdravnikom. Zdaj so že lahko tudi vsi zdravniki, lahko so vsi učitelji, Torej degradacija stroke je danes v Sloveniji v bistvu na višku. Danes smo poslušali, da so zdravniki neizobraženi glede tega, da so stigmatizirani glede tega, da ne vedo, kakšna zdravila imajo, ne vedo, v glavnem zdravniki so nepodučeni. Kako lahko to reče en poslanec oziroma poslanka, da so nepodučeni? In zdaj jih bomo s tem referendumskim vprašanjem pa razsvetlili, bodo vedeli točno katere zadeve oziroma kje uporabljati. Glejte, rečeno je bilo tudi, da so zdravniki stigmatizirani, da ponekod v nekaterih področjih Slovenije tega niti ne predpisujejo. Zadnjič na odboru je bilo rečeno, da to se dogaja v Murski Soboti baje, pa še, mislim, da Trbovlje, in zato, ker ni protibolečinskih ambulant. Potem lahko rečemo, da so zdravniki v tistem področju neizobraženi, da so nazadnjaški? Jaz mislim, da je to žalitev za zdravnike. In referendumsko vprašanje ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene v ničemer ne bo izobrazila zdravnike, v ničemer. In prav tako tudi če je pozitiven odgovor oziroma se ta referendum dobi, kot vi pravite, ne bo nobene nove pred protibolečinske ambulante več. To referendumsko vprašanje ne rešuje uporabe, je ne rešuje zato, ker govori o dopustno gojenju in predelave. Ali to pomeni, da če bo to referendumsko vprašanje boste sprejeli takšno zakonsko dikcijo ureditev, ki bo poleg tega torej gojenja in predelave, tudi prisilila zdravnike, da povišajo število receptov z zdravili, ki vsebujejo konopljo in vse te ostale sestavine oziroma sestavine, ki iz tega pridejo? To mi odgovorite. Ali to referendumsko vprašanje pomeni, da bodo zdravniki v Murski Soboti bolj izobraženi, da boste zakonsko prisilili zdravnike, da bodo več tega predpisovali? Ker o tem ste danes govorili, govorili ste, da ni toliko uporabe, kot bi jo lahko bilo, ker so zdravniki neizobraženi na tem področju. Poleg tega smo pa slišali, mi govorimo na osnovi kliničnih raziskav. Nič si ne izmišljujemo, super Ampak druga poslanka pa reče, da ni kliničnih raziskav. Zdaj pa ne vem. Pravijo, ni kliničnih raziskav, zato zdravniki ne morejo vedeti, druga poslanka pravi, so klinične raziskave in mi glede na klinične raziskave to govorimo. Glede vsebine vam tukaj po moje ne gre in degradacija danes, ki smo jo slišali, zdravnikov na tem področju je bila huda. Najboljša je regulacija, je bilo rečeno, se strinjam, definitivno. O regulaciji si lahko preberete na spletnih straneh Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, tam imate dol napisano v katerih primerih oziroma v Republiki Sloveniji je dostopnost zdravil s kanabinoidi omogočen, pa imate napisano vse in potem pravite, da ni dovolj dostopen,

in s tem v Republiki Sloveniji. In za eno zdravilo, s katerim se zdravi multiplosklerozo. To zdravilo v Sloveniji nima dovoljenja za promet, ima ga pa v drugih članicah Evropske unije in piše, ne zato, ker bi mi bili tako nazadnjaški, proizvajalca tega zdravila smo že večkrat pozvali, naj pridobi dovoljenje za promet s tem zdravilom tudi v naši državi, vendar se za to še ni odločil. so, ker so, ker so zdravniki v Sloveniji neumni oziroma neizobraženi in stigmatizirani. Ne. Tudi od proizvajalca je odvisno, če dovoli, če dovoli, da se to zdravilo uporablja. Potem imate pa zdravila, ki so v Ameriki dovoljena, ker zdaj pa naenkrat ameriški sistem je pa super, ne? Ker tam so pa bolj napredni, mi smo pa nazadnjaški. Čeprav vsi vpijete ne, ameriškega sistema zdravstva pa ne, ampak v tem primeru pač seveda je okej. Je pa, da so možna tudi uvozi zdravil iz ZDA, ampak mora biti ustrezna utemeljitev za določene paciente, ki pa da v bistvu teh zdravil ni možno dobiti v Sloveniji ali v primerljivih državah. Potem imate pa še magistralna zdravila, ki pa jih predpiše zdravnik na lastno odgovornost. In ji lahko dobiš v lekarni. Torej, še enkrat, kar se te vsebine tiče oziroma tega, kar ste razlagali, klinične, te raziskave so, tu se moram strinjati z eno izmed kolegic, tako da, tista, ki je govorila, da jih ni in zato zdravniki ne vedo, je daleč od tega, kar pač je dejansko res. Zdaj pa, kar se pa tiče procesa sprejemanja tega odloka. Oziroma še prej tole, no. Mislim, da sem že prej rekla, da je bilo rečeno vse, da nas veliko držav prehiteva. Zakaj pa niste sprejeli zakona, če nas veliko držav prehiteva? Imate 53 glasov, pa dajte zakon na mizo. Piše, da je Državni zbor seveda 23. junija 2023 sprejel novo resolucijo o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za od leta 2023 do 2030, kjer bi se naj v okviru tega tudi sestala potem medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje nacionalnega programa, najkasneje v treh letih preučila družbene učinke ter posledice rabe konoplje na posameznika in družbo in tako naprej. To bi naj delala ta medresorska delovna skupina tri leta. Vi boste pa v enem mesecu zdaj ljudi prisilili, da odločajo o tem, ali ali so za to, da se na ozemlju Republike Slovenije dopusti gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene. Nič ne boste spraševali ali so za to, da se bolj predpisujejo zdravila in da se ta zdravila večkrat uporabljajo, večkrat pripišejo tistim zdravnikom, za katere so namenjene. To vas ne zanima? Samo gojenje in predelavo. Hkrati pa jih boste spraševali, na drugem vprašanju: ali je dopustno gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo. Zdaj nekateri poslanci so trdili oziroma govorili, da gre za legalizacijo konoplje. Na drugi strani smo poslušali, da to ni res, zato ker oni danes nič ne pišejo zakona, pa nič ne govorijo o legalizaciji, ampak samo sprašujejo, če so ljudje za to, in to še ne pomeni legalizacije. Kaj jaz tem sporočate? Briga nas kaj boste vi odgovorili, to sporočate ljudem. Briga nas. Ker če boste vi rekli, ja, pa se bomo mi odločili, da tega ne bomo, pač ne bomo, ker to je normalno, zato ker gre za posvetovalni referendum in večkrat ste povedali, ni zavezujoč. In danes smo slišali, ne zavajati, da legaliziramo konopljo. Z vprašanjem, se zdi, da jo želite legalizirati po tem zakonu. In to ljudje zdaj govorijo na ulici. Aha, legalizacija konoplje v osebne namene. Super, tam enih par so že zelo veselih, ne? ampak vi pravite, ne, ne, mi še zdaj to nič ne, ne, tudi če boste vi rekli, da ste za, mi tega pač ne bomo ne. In kakšno bo šele razočaranje ljudi, ki bodo odgovorili na vprašanje ali pa recimo, da referendum uspe to gojenje in predelava v medicinske namene. Pa boste vi rekli, zdaj pa, ker delovna skupina bo še tri leta to proučevala, mi pa tega ne bomo naredili. Po treh letih vas ne bo več, čeprav pravi premier, da imate to, da zdaj še ni polovica vlade, da boste vi še en mandat. Ampak mislim, zakaj spravljate ljudi na referendum z vprašanji, ki so zavajajoča, ker vi jih boste nekaj vprašali, hkrati pa predlagateljica govori, da saj mi še nič ne govorimo o zakonu, mi ne, ni rečeno, da bomo to naredili. Zdaj pa, mi smo imeli najprej eno referendumsko vprašanje in sicer ali ste za to, da se na ozemlju Republike Slovenije pridelava, predelava, promet in uporaba konoplje v medicinske namene. Potem smo prišli pa na odbor, kjer predsednice odbora ni bilo, je bil namestnik oziroma podpredsednik, se opravičujem, in se je odločil, da pa tokrat pa so amandmaji dovoljeni in ste iz dveh vprašanj, iz enega vprašanja referendumskega naredili dve vprašanji. Zelo zanimivo, da predsedujoči enkrat odloči tako, drugič drugače, predlagateljica bi rekla, da je to čisto legitimno, ker predsedujoči razlaga Poslovnik, in da seveda tudi je bilo v preteklosti, daljnega leta 2008 podobno narejeno, da se je referendumsko vprašanje spreminjalo, drži, vendar referendumsko vprašanje se takrat po vsebini ni spreminjalo, vsebina se ni spremenila. V tem primeru pa gre za to, da ste vsebino popolnoma spremenili, kajti še enkrat, najprej se je vprašanje glasilo, ali ste za to, da se na področju Republike Slovenije dovoli pridelava, predelava, promet in uporaba konoplje v medicinske namene. Potem pa ste rekli zdaj bomo naredili pa dve vprašanji, ker pa zdaj pa je mnenje ZPS bilo pač takšno sprejemljivo, da ga vi popravite, mnenje ZPS je šlo v smeri, da pač en del ni dovoljen in da je treba zadevo popraviti, da se lahko tudi dve vprašanji, tako je prejle poslanec razlagal, ampak vi ste naredili dve vprašanji, ki sta popolnoma različni od tega kar je bilo prej, hkrati pa spreminjate vsebino. Ker drugo vprašanje se glasi, ali ste za to, da se dopusti gojenje in posedovanje konoplje v omejeno osebno rabo, to pa ni medicinska, medicinska medicinska raba v medicinske namene ni gojenje za medicinske namene, ni predelava za medicinske namene, ampak za osebno rabo. Torej, gre za vsebinsko popolnoma različna vprašanja. To je, pravim tako, izgleda, kot da bi na neko referendumsko vprašanje, ki bi ga postavili, potem se pa odločili čez nekaj dni, da pa zdaj vam pa to ne paše ali pa nam ne paše, pa bi zadeve postavili popolnoma drugače, z drugo vsebino, pa rekli: ja, glejte, zdaj smo pa malo premislili, pa bi malo drugače. Torej, sila hudo, utrujeno vzdihovanje se sliši, ampak to je dejstvo. Vi ste naredili dve vprašanji, popolnoma različni, hkrati sprejeli resolucijo, mislim, da smo soglasno sprejeli junija, julija 2023, glede tega vprašanja oziroma teh vprašanj, torej, Resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2023-2030. In še enkrat 53 glasov, zakaj ni zakona? Zakaj ni zakona? Tudi v koalicijski pogodbi ste se zavezali k reševanju tega vprašanja, medresorska skupina bo tri leta proučevala, vi pa ste to zdaj naumili v mesecu dni. Torej, jasno je, da je to referendumsko vprašanje po proceduri nedovoljeno oziroma je mimo, bom rekla vseh proceduralnih in poslovniških določil, zato smo temu tudi nasprotovali in prejšnjikrat tudi obstruirali. Torej, to točko danes sicer razpravljamo, vendar je treba zato, ker je treba jasno povedati ljudem, da naprednjaki zavajajo, da svobodnjaki dobesedno zavajajo, govorijo, ne gremo o legalizaciji, ne govorimo o osebnih imenih, o kaj bo po referendumu bomo pa še itak videli, če bomo želeli bomo uporabili, če ne bomo ne bomo. Da je bila procedura zrušena z vsemi možnimi načini, torej s tako kot sem rekla, z gluhim, nemim nemim in slepim valjarjem, to je danes že jasno in da bo tudi tako, ampak kot je rekel danes, pa bom še enkrat ponovila, zjutraj gospod Igor Kavčič, to se vam bo vrnilo,

"Da bomo videli, kaj pa ali bomo ali ne bomo realizirali!" to sem si napisala. To pomeni, še enkrat, da na te referendume za 9. junij je samo en cilj. Cilj: zamegliti evropske teme, zamegliti evropske volitve in preusmeriti pozornost na teme, ki so seveda občutljive za ljudi in na takšen način pokazati kako napredni ste, kakšni naprednjaki ste svobodnjaki, da vsi ostali, ki pa mislimo, da so ta vprašanja preveč pereča, ena pa, da se dajo rešiti z zakonom, gre za to, da ljudi sprašuješ smo pa seveda konservativni in nazadnjaški. Ampak še enkrat, namen vaših referendumskih vprašanj ni reševati zakonsko, ker te možnosti imate, glede na število glasov, ampak je torej zamegljevanje evropskih volitev - vi to dobro veste, saj ni treba govoriti, da zdaj to ne drži, da spet nekaj insinuacija -, ampak definitivno jasno je, saj so vam nekateri tudi povedali in težko slišite mogoče, od mene malo bolj, ampak od kolegice Paškove, vaše bivše kolegice, pa to težko poslušate, ker vas pozna znotraj kroga in verjetno ima boljše informacije kot jaz in je to isto povedala. Tako da, še enkrat no, šli bomo na referendume očitno, 9. junija. Nekateri si bodo tamle v koaliciji pilatovsko umili roke, tako kot so si že na odboru v petek, ko bi z možnim glasovanjem v bistvu odlok lahko padel sedem sedem - podpredsednica ne gledam vas - in bi bila zadeva drugačna. Vendar temu ni bilo tako. Mislim, da smo javno povedali, da so nekateri držali fige v rokah, kar za politično nadaljevanje ali pa kakršnekoli pogovore kdaj je, to ni dobra popotnica in žal bodo morali tudi to svoje obljube ali ne obljube pojesti. Hvala lepa.